Gospod Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa. S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašata dve evropski direktivi, ki urejata področje kapitalskih trgov in upravljanja alternativnih investicijskih skladov. V Levici novele ne bomo podprli. Glavni razlog pa je, da se za alternativne investicijske sklade določa, da po novem lahko svoje produkte tržijo tudi neprofesionalnim vlagateljem. Se pravi, če so prej lahko tržili samo profesionalnim vlagateljem, lahko zdaj tudi neprofesionalnim, če imajo vložek nad 50 tisoč evrov, kar prinaša več tveganj. Prvo tveganje je, da to lahko pomeni beg kapitala iz domačih bank. Namreč kdorkoli, ki ima na banki več kot 50 tisoč evrov prihrankov pa se boji inflacije ali pa so obresti na prihranke na banki zanj premajhne, se bo verjetno raje odločil, da investira v alternativne investicijske sklade. Drugo s tem povezano tveganje pa je, kam ti skladi vlagajo. Pogosto vlagajo tudi v nepremičnine in v slovenskem nepremičninskem sektorju imamo že zdaj problem. Sploh v urbanih središčih, v Ljubljani in na Obali posebej cene nepremičnin rastejo, kapital se zliva tja, prihranki se zlivajo tja, kar za seboj prinaša več negativnih posledic. Po eni strani so to neproduktivne naložbe. Namreč kapital, ki je vložen v staromeščanska stanovanja v Ljubljani, na noben način ne spodbuja družbene produktivnosti ali prinaša česarkoli koristnega. Edino, kar imamo od tega, so višje cene nepremičnin, ki seveda privabljajo še več investicij. Špekulativni vlagatelji se nadejajo, da se rast cen da se rast cen nepremičnin ne bo ustavila, in to je perpetuum mobile. Po drugi strani imamo pa ljudi, mlade družine in tako naprej, ki si pa zaradi višjih cen nepremičnin teh stanovanj ne morejo več privoščiti. In kot rečeno, to niso samo nekoristne investicije, to so investicije, ki imajo tudi škodljive družbene posledice, konkretno je to nedostopnost stanovanj. V Levici smo do tega zadržani, kot smo nasploh zadržani do širjenja

kjer lastniki niso več niti posamični kapitalisti, niti ljudje iz lokalnih skupnosti, niti države; pač pa so lastniki investicijski skladi, ki pa so ta brezimni kapital v najbolj pravem pomenu besede. Pogosto jim je vseeno, kakšni so družbeni učinki njihovega poslovanja oziroma kaj se proizvaja v podjetjih, kjer imajo naložbe; edini kriterij, po katerem se ozirajo, je dobičkonosnost. In če bomo hoteli spremeniti ta sistem, se bomo morali vprašati o temeljnem vprašanju, in to je – Kdo je odgovoren lastnik? Kdo so lahko lastniki, ki so odgovorni do države, se pravi da plačujejo davke, do lokalnih skupnosti in konec koncev do okolja? In če kaj, se je finančni kapitalizem doslej izkazal, da pade na vseh teh treh testih. Kot rečeno, predloga ne bomo podprli.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani! S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov v slovenski pravni red prenašamo nekatere določbe dveh direktiv Evropskega parlamenta in Sveta, ki se nanašajo na upravljavce alternativnih investicijskih skladov. Namen sprememb zakona je odpraviti zakonske ovire za čezmejno distribucijo naložbenih investicijskih skladov v Evropski uniji in omogočiti enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo čezmejno distribucijo. Spremembe so del ukrepov Evropske komisije za poglobitev unije kapitalskih trgov s ciljem zmanjšanja razdrobljenosti kapitalskih trgov, odprave zakonskih ovir za financiranje gospodarstva in večje razpoložljivosti kapitala za podjetja. kapitala za podjetja. S koalicijskimi amandmaji smo v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu odpravili nekatere pomanjkljivosti in nejasnosti v besedilu predloga zakona. Zakon smo torej izboljšali, ker so bili amandmaji sprejeti. V Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati ocenjujemo, da je prenos omenjenih dveh direktiv v slovenski pravni red konsistenten in zato ima zakon našo podporo. Hvala lepa.

Še enkrat hvala za besedo, podpredsednica Državnega zbora. Državna sekretarka, ostali prisotni, prav lep pozdrav! Tudi v tem primeru odločamo o predlogu zakona, in sicer o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, katerega osrednji cilj je odpraviti zakonske ovire za čezmejno distribucijo naložbenih investicijskih skladov v Evropski uniji, s tem pa omogočiti enostavnejšo, cenejšo in hitrejšo čezmerno distribucijo. Spremembe razumemo kot del prizadevanj Evropske komisije, ki si preko odprave zakonskih ovir želi zmanjšati razdrobljenost kapitalskih trgov, kar bi rezultiralo v večji razpoložljivosti kapitala za izvedbo projektov raznih podjetij. Visokotvegane naložbe danes poganjajo zelo visok, velik in pomemben del gospodarstva. Lahko gre za investicije v tehnološki razvoj, idejne zasnove ali druge investicijske projekte. Danes mnogo takšnih projektov za preboj v kapitalsko intenzivnih panogah potrebuje sredstva. Ker pa gre pri investiranju v projekte z manj jasno definirano časovnico in večjimi možnostmi za neuspeh, za nekoliko drugačen tip investicije, je pomembno, da se jasno definirajo pravila igre. V interesu gospodarstva je torej, da nek del vložkov usmeri tudi v projekte in panoge, ki jih asociiramo z višjo stopnjo tveganja. Investicije alternativnih investicijskih skladov svojo nekoliko drugačno strukturo vlaganj navadno kompenzirajo z drugačno premijo, ki jo investitorji prejmejo na svoj vložek. Prav iz tega razloga pa je še posebej pomembno, da so osnovne in nujne informacije o naložbah na voljo vsem deležnikom na trgu. Da bi se zagotovila višja raven transparentnosti, novela zakona predvideva ureditev obveščanja Agencije za trg vrednostnih papirjev o spremembah pomembnih dejstev v zvezi z upravljavci alternativnih investicijskih skladov, uskladili pa se bodo tudi pogoji, vezani na minimalni kapital upravljavcev teh skladov. V Poslanski skupini Stranke modernega centra verjamemo, da novela zakona zagotavlja tako varnost kot tudi najboljše pogoje za vlagatelje, ob tem pa v zakonodajo, vezano na upravljanje alternativnih investicijskih skladov, vnaša preglednost in možnost učinkovitega nadzora. Pretekle izkušnje so nas naučile, kako pomemben je za podjetja dostop do virov informacij, zato so vsa prizadevanja v smeri homogeniziranja trgov kapitala na skupnem območju Evropske unije zelo dobrodošla, saj investitorjem omogočajo, da izbirajo med pestrejšo paleto naložb, podjetjem pa, da se financirajo iz več različnih – ključno – finančnih virov.

Spoštovani! Novela zakona se sprejema paketno z novelo, ki smo jo obravnavali pri prejšnji točki, in sicer iz razloga prenosa evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo. Njen glavni namen je odpraviti zakonske ovire za čezmejno distribucijo naložbenih investicijskih skladov v Evropski uniji in omogočiti cenejšo, enostavnejšo in hitrejšo čezmejno distribucijo. Spremembe so del ukrepov Evropske komisije za poglobitev unije kapitalskih trgov, s ciljem zmanjšanja njihove razdrobljenosti, odprave zakonskih ovir, za financiranje gospodarstva in večje razpoložljivosti kapitala za podjetja. Navedene zakonske spremembe niso takšne, da bi bistveno posegle v sistem upravljanja alternativnih investicijskih skladov, temveč takšne, da skozi boljši bonitetni nadzor zagotavljajo večjo stopnjo stabilnosti skladov, obenem pa zagotavljajo učinkovitejše upravljanje in nadzor teh skladov. Dejstvo je, da zakon ureja sklade, ki so namenjeni profesionalnim vlagateljem. Gre namreč za sklade, ki spodbujajo visokotvegane naložbe, pri katerih višje tveganje spremlja tudi višja donosnost. Takšne tvegane naložbe zagotovo niso primerne za nepoučene vlagatelje, zato mora v noveli ostati jasna omejitev, ki bo nepoučene vlagatelje od takšnih vlaganj odvračala. Regulacija trga namreč mora biti takšna, da najvišji možni meri ščiti nepoučene vlagatelje, a to ne bo možno, če se bo alternativnim skladom dopuščalo, da svoje storitve tržijo tudi nepoučenim vlagateljem. Kljub dejstvu, da tudi s sedanjo novelo v naš pravni red prenašamo direktivo Evropske unije, katere cilj sicer podpiramo, novele zaradi prej navedenega pomisleka v Poslanski skupini SAB ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine Desus predstavil gospod Robert Polnar. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Konec leta 2020 je obseg sredstev v upravljanju upravljavcev alternativnih investicijskih skladov s sedežem v Republiki Sloveniji znašal 229 milijonov evrov. To je nekoliko manj kot 35-odstotno povečanje glede na predhodno leto. Visoka rast je pričakovana, saj gre za razmeroma mlado panogo na področju kolektivnega upravljanja premoženja. Obseg sredstev, zbranih v alternativnih investicijskih skladih, pa še vedno obsega zelo majhen delež v skupnem obsegu sredstev v panogi kolektivnega upravljanja premoženja, zato sam po sebi ne predstavlja pomembnega dejavnika tveganja. Povsem drugače je denimo s skupno oceno tveganosti panoge vzajemnih skladov, ki še vedno ostaja na zelo visoki ravni zavoljo vedno večjih razhajanj med rastjo tečajev na svetovnih trgih in finančnimi kazalniki poslovanja družb. Gotovo je, da je minula gospodarska in finančna kriza pokazala, da obstoječi makroekonomski modeli in finančna teorija niso sposobni pojasniti procesov, ki oddaljujejo cene finančnih instrumentov od njihovih fundamentalnih vrednosti. To je treba razumeti v luči izvedbe političnih naporov za okrepitev regulacije finančnih trgov. Cilj je gospodarska politika, oprta na makroekonomske modele, ki v veliko večji meri upoštevajo poslovne cikle in vsakovrstne nestabilnosti, zlasti one, ki vodijo k finančnim krizam. S spremembo zakona se v slovenski pravni red prenašata dve direktivi Evropskega parlamenta in Sveta iz leta 2019, in sicer obe v delu, ki se nanaša na upravljavce alternativnih investicijskih skladov. Cilj predlaganih sprememb je omogočiti enake konkurenčne pogoje med kapitalskimi trgi Evropske unije, odpraviti ovire za prosto gibanje enot alternativnih investicijskih skladov ter zagotoviti večjo zaščito vlagateljev. Tako se bo zagotovilo učinkovitejše upravljanje in nadzor tovrstnih skladov. V slovenski pravni red se bo vpeljalo nekaj dodatnih rešitev za upravljavce alternativnih investicijskih skladov. Omogočeno jim bo predhodno trženje, določeni pa bodo tudi pogoji zanj. Tako bodo upravljavci lahko predhodno preverili, ali pri potencialnih profesionalnih vlagateljih obstaja interes za vlaganje v sklad oziroma v njegov podsklad. Določeni bodo tudi pogoji za preklic trženja enot alternativnih investicijskih skladov, tako da upravljavec tega sklada ne bo smel izvajati predhodnega trženja enot. Neenotnost urejenosti teh pogojev je namreč do zdaj povzročala izrazite težave in zmedo na kapitalskem trgu. Poleg tega bo urejeno tudi obveščanje Agencije za trg vrednostnih papirjev o spremembah pomembnih dejstev v zvezi z upravljavci alternativnih investicijskih skladov. Vloga državnega regulatorja se na ta način krepi, ravno tako pa bodo usklajeni pogoji za minimalno višino kapitala upravljavca tovrstnega sklada. Z evropsko zakonodajo se usklajuje tudi opredelitev profesionalne stranke, saj je doslej zaradi različnih definicij prihajalo do težav pri operativnem poslovanju. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o njem bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina trinajstih poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Predlog zakona je na 15. seji 2. septembra obravnaval Odbor za kulturo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo tako dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Kot prva dobi besedo gospa Alenka Jeraj, predstavila bo stališče Poslanske skupine SDS. Lepo pozdravljeni! Zakon, ki so ga predlagali v LMŠ, torej novela zakona o RTV Slovenija, je prinašal sicer idejo oziroma predlog o zmanjšanem številu programskih svetnikov na RTV, s čimer bi se v SDS lahko tudi strinjali, vendar pa je predlog prinašal tudi drugačno sestavo, torej izločil je več predlagateljev, ki so doslej lahko predlagali kandidate za člane programskega sveta. Mi ocenjujemo, da je v veljavnem zakonu to dovolj dobro urejeno, ker ne dopušča na primer samo eni humanitarni ali invalidski organizaciji, da predlaga, pač pa vsem, ki so registrirani v tej državi kot humanitarne in invalidske organizacije. To je po sedanji ureditvi, po novi bi bilo temu drugače. In kot rečeno, se izloči preveč možnih predlagateljev, zato tega zakona nismo podprli, smo mu nasprotovali in ocenjujemo, da bo ureditev, ki velja in bo veljala tudi naprej, v zadostni meri odražala stališča gledalcev in poslušalcev, ki lahko preko teh organizacij predlagajo svoje člane. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Lidija Divjak Mirnik, predstavila bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. **LIDIJA Hvala, podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav, spoštovani kolegice, kolegi! V LMŠ smo predlagali dva drobna, a kljub temu zelo pomembna popravka zakona o RTV. Dobronamerno in iskreno smo želeli spremeniti sestavo in pa način imenovanja članov programskega sveta. Predlagali smo skrčenje na učinkovitejših 23 članov ter predvsem, kar je pravzaprav bistveno, da bi se politika, torej mi v tej dvorani odrekli svoji aktualni pristojnosti imenovanja 16 svetnikov ter seveda tudi pristojnost prepustili neposredno civilni družbi in pa strokovni javnosti. Bili smo prepričani tedaj in prepričani smo tudi danes, celo še bolj in vse bolj, da bi bil umik politike iz postopka imenovanja nujen. Šlo bi za odraz neke osnovne, če hočete, osnovne higiene, tako pa nasprotno in – glede na to, kdo vodi vlado – tudi povsem pričakovano gledamo reprizo že videnih kadrovskih mešetarjenj ter zaničevanja in pa blatenja vsega, kar ni uslužno in kar ni podrejeno. Zasmehuje se, preko Tvitterja se urednikuje, popravlja se vsebine, popravlja se naslove. Tukaj smo danes. Obstoječi medijski imperij stranke pač nima nikakršne kredibilnosti in dosega, zato skomine po prevzemu dveh javnih servisov. Slovensko tiskovno agencijo bo navkljub dvema zakonoma in sodbi Vrhovnega sodišča zlomil najprej finančno, da jo bo lahko obvladoval kadrovsko, zatem pa še vsebinsko. RTV je predpisal drugačno pot, a cilj je pravzaprav isti – obvladovanje informacij in njihova interpretacija Za to namreč gre. Koalicija – SDS, NSi, ostanek SMC-ja, SNS, Desus, manjšinca – pa vse to dopušča. Je sicer verbalna zagovornica svobode in neodvisnih medijev, tipka celo o avtonomiji, hkrati pa s svojim po večini molkom obračun z mediji tudi dopušča in pri tem zvesto statira. Zato je, kar se LMŠ tiče, krivda popolnoma enaka. Ni sporočil – je koaliciji in seveda prvemu v vladi minuli teden oziroma že nazaj 14 dni namenila celo predsednica Evropske komisije. Prvič, pozvala je k ustavitvi tistih, ki ogrožajo svobodo medijev. Koalicija, se prepoznate? Drugič, opozorila je, da je neodvisnost medijskih hiš bistvena. Predlagam, koalicija, da razmislite. In tretjič, rekla je: »Če branimo svobodo naših medijev, branimo tudi našo demokracijo.« Konec navedka. Ste razumeli v koaliciji? Dovolj je. V LMŠ menimo, da je res skrajni čas, da se to zaključi, ker nič ni večno, tudi ta vlada na srečo ne. Hvala. Hvala lepa. Mag. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih Hvala lepa, spoštovana podpredsednica za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Osnovni namen predlagane novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija je bil spremeniti sestavo in način imenovanja programskega sveta RTV Slovenija ter zmanjšati število članov programskega sveta. Večina poslank in poslancev smo po splošni razpravi ocenili, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Po izvedeni javni predstavitvi mnenj, katere namen je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne ter širše javnosti o predlaganih rešitvah, se je izkazalo, da praviloma vsi zagovarjajo zmanjšanje števila članov programskega sveta in odmik politike iz odločanja oziroma imenovanja članov programskega sveta javne radiotelevizije. Pripombe s strani zainteresirane javnosti oziroma civilne družbe pa so se nanašale predvsem na način imenovanja članov programskega sveta s strani civilne družbe. Ocenili so, da je predlog premalo domišljen in neustrezen. Izpostavil bi tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, v katerem je navedeno prav to, da so predlagane določbe nejasne in pomanjkljive ter pod vprašanje postavlja izvedljivost samega zakona. Zato smo ocenili, da se predlog zakona zavrne. Se pa Socialni demokrati zavedamo, da se čim prej pripravi nov zakon o RTV Slovenija. Zakon, ki bo omogočil razvoj javnega zavoda in ki bo deloval v širšem javnem interesu ter bo omogočal tudi novo sestavo programskega sveta, katere člani bi bili predvsem predstavniki civilne družbe z različnih področij. Hvala lepa.

Hvala lepa. Pred nami je predlog spremembe Zakona o Radioteleviziji Slovenija, za katerega v Levici menimo, da je potreben prenove, pri čemer je treba posebno skrb nameniti sestavi programskega sveta in zmanjšanju vpliva politike na Radiotelevizijo Slovenija. Pričujoči predlog zakona ni dovolj dodelan, predvsem je treba ponovno premisliti o sestavi sveta v delu, ki predstavlja zastopanost civilne družbe. Pri imenovanju predstavnikov v programski svet je treba v obzir vzeti način in obliko organizirane civilne družbe oziroma strokovne javnosti. Smatramo, da mora Vlada čim prej predstaviti nov zakon o Radioteleviziji, ki bo odgovoril na izpostavljena ključna vprašanja in omogočil razvoj javnega servisa v vse zahtevnejših pogojih, ki jih prinaša raznolika medijska krajina. Radiotelevizija Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in statutom Radiotelevizije ter zakonom, ki ureja področje medijev. Prav tako uresničuje ustavno pravico javnosti do obveščenosti. Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija. Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost Radiotelevizije, zato politika nima kaj iskati. Predlog zakona resda sledi načelu institucionalne avtonomnosti in neodvisnosti Radiotelevizije z zmanjšanjem števila programskih svetnikov, ki jih imenuje Državni zbor, še vedno pa so v sestavo programskega sveta vključeni politično direktno delegirani predstavniki, in sicer pet. Namera omejitve in zmanjšanja vpliva političnih strank in vladajoče politike na delo programskega sveta javnega zavoda je po mnenju Levice pozitivna in jo podpiramo. Vendar sam predlog novele tega ne zagotavlja dovolj dosledno. Ni jasno, kako bo sprememba omejila vpliv politike na sestavo in delo organov zgolj z zmanjšanjem števila članov programskega sveta ter zmanjšanjem števila programskih svetnikov, ki jih imenuje Državni zbor, medtem ko število članov programskega sveta, ki jih politično delegirajo stranke, ostane enako, torej 5. V Levici se zavzemamo za umik politike iz organov Radiotelevizije ter depolitizacijo programskega sveta. Le tako bi preprečili konstantne napade na javni TV-servis, žolčno gonjo proti novinarjem in medijsko ofenzivo, ki jo bojuje Janša in ki je zadobila mednarodne razsežnosti, škodi ugledu Slovenije, predvsem pa pomeni napad na svobodo novinarjev, avtonomijo medijev in eklatantno kršitev ustavne pravice javnosti do obveščenosti. Tviteraški in drugi javni napadi na novinarje so v zadnjem času eskalirali v skrajno pritlehno, primitivno, bizarno obračunavanje in sovražni govor in v diskurz, nevreden temeljne pismenosti, kaj šele civiliziranega dialoga. Predsednik Vlade brezsramno poziva k ukinitvi zakonsko predpisanega RTV-prispevka, ki pomeni ukinitev enega vitalnih virov financiranja Radiotelevizije, in sicer prav tistega, ki zagotavlja neodvisnost in politično nepristranskost. Prav zato v Levici menimo, da je kočljivo področje treba zakonsko temeljito regulirati. Ne moremo mimo poskusov vladajoče koalicije in stranke SDS za prevzem absolutnega dominata tako v programskem kot nadzornem svetu Radiotelevizije Slovenija. Svojega novega generalnega direktorja so ustoličili aprila letos, nov generalni direktor je seveda nemudoma šel v projekt razrešitve direktorice Televizije in nastavitev lastnih kadrov. Zadeve se odvijajo kot domine. V isti sapi o borbi za preživetje in usodi Slovenske tiskovne agencije sploh ne bomo izgubljali besed. Skratka,

To je v popolnem nasprotju s poslanstvom javne radiotelevizije, odreka se ji funkcijo kritičnega nadzora nad delovanjem oblasti in lahko postane predmet manipulacije moči vsakokratne posamezne vlade ali stranke. Prevladujoč vpliv na delovanje javnega zavoda je treba vrniti civilni javnosti, ki mora vnovič dobiti odločilno besedo pri imenovanju članov programskega sveta. Javni servis Radiotelevizije Slovenija je in mora biti v rokah ljudstva. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Tadeji Šuštar Zalar. Predstavila bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Hvala za besedo. Število članov programskega sveta RTV se s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija zmanjšuje z 29 na 23. Spreminja pa se tudi pristojnost imenovanja. trenutni ureditvi Državni zbor imenuje 21 članov programskega sveta, in sicer 16 na predlog gledalcev in poslušalcev, 5 pa na predlog političnih strank. Ostalih 8 članov imenujejo po enega madžarska in italijanska narodna skupnost ter Sazu, 2 predsednik republike na predlog registriranih verskih skupnosti in 3 zaposleni na RTV Slovenija. Po novem predlogu bi Državni zbor imenoval le pet članov, in sicer na predlog petih največjih strank. Ostale člane bi imenovali še: 3 zaposleni na RTV Slovenija, 2 strokovne organizacije novinarjev in po enega Sazu, italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike, enega na predlog registriranih verskih skupnosti in enega na predlog univerz, organizacije gluhih in naglušnih, nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, Katedra za novinarstvo na FDV izmed visokošolskih učiteljev, Varuh človekovih pravic, Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih umetnikov, strokovna združenja glasbenih ustvarjalcev in strokovna združenja s področja filma in avdiovizualne produkcije. Novi Sloveniji – krščanskih demokratih predloga zakona na matičnem delovnem telesu v drugem branju nismo podprli, tako kot ne preostale stranke; razen predlagateljev. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih se zavzemamo za raznolikost mnenj in posledično za raznolike medije. Zavzemamo se za objektivno, kritično, strokovno in neodvisno poročanje, ki upošteva svobodo izražanja, mnenjsko pluralnost in etične standarde. Ponudniki medijskih vsebin z javnim statusom se morajo osredotočiti na svojo izvirno nekomercialno vlogo in programsko raznolikost, saj bodo le tako ostali relevantni. Dostopni morajo biti tudi na spletnih platformah ter vsebinsko in tehnično ustrezati pričakovanjem tako standardnega občinstva kot novih, obrobnih, ranljivih, zamejskih in drugih ciljnih skupin. Krščanski demokrati posebej poudarjamo vlogo javnega zavoda RTV Slovenija pri nekomercialnem predstavljanju snovne in nesnovne kulturne dediščine in govorne kulture. Biti mora ne le informativna, ampak mora pomagati oblikovati odnos javnosti do dragocenih vsebin. Želimo si, da bi mediji in predvsem RTV prepoznali interese čim več različnih državljanov in da bi se to tudi odražalo v njihovih programih. Mnenje o določeni temi naj si na podlagi objektivno predstavljenih dejstev ustvarijo uporabniki sami. V Sloveniji smo velikokrat priča netočnemu poročanju, kar se nam ne zdi sprejemljivo, vendar tega ne bo spremenila sestava programskega sveta RTV. To lahko spremeni le zavedanje urednikov in novinarjev, da nosijo veliko odgovornost do gledalcev, poslušalcev in bralcev. To lahko spremeni le njihova zavezanost objektivnosti in resnici. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Maša Kociper, predstavila bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Novela zakona o RTV je predvidela spremembo sestave in način imenovanja članov programskega sveta, s čimer naj bi se v tem organu zmanjšala moč politike. Za poslance stranke SAB je bila pri tem ves čas sporna določba, v kateri naj bi bila pravica predlagati 5 članov, ki jih ima Državni zbor, rezervirana le za 5 največjih strank. Prvo vprašanje, ki se ob tem zastavlja, je, kakšno sestavo tega programskega sveta dobimo, če so vse največje poslanske skupine bolj na enem polu, bodisi na levem ali desnem. Drugo vprašanje pa je, na kakšen način se s tem sploh zmanjša vpliv politike v programskem svetu. Moč bi namreč potem dobili le tisti največji v Državnem zboru, ki imajo že tako ali tako največji vpliv. Slednjega pogosto uveljavljajo tudi preko imenovanj, ki bi naj bila apolitična. Poslanski skupini SAB smo si ves čas enotni glede naslednjega. Programski svet mora biti sestavljen tako, da tudi s strani politike omogoča večjo transparentnost dela tega organa, se pravi vzajemno in vsestransko kontrolo. Tako bo politika sicer ostala vključena v delovanje programskega sveta, vendar bo predstavnika v njej dobila vsaka od političnih strank in ne zgolj tiste največje. V tem primeru bi programski svet imel možnost vzajemne kontrole in transparentnosti na način, kot jo imajo recimo volilni odbori. Našemu razmišljanju je pritrdila tudi Zakonodajno-pravna služba, ki je v svojem mnenju ugotovila nasprotnost predlaganega vidika z načela enakosti in opozorila, da je v Državnem zboru mogoče zagotoviti imenovanje določenega števila članov brez vnaprejšnjega omejevanja. Če bi svojega predstavnika dobila vsaka politična stranka, uvrščena v posamezni mandat Državnega zbora, bi bila na ta način, kot rečeno, dosežena večja transparentnost delovanja, izboljšal bi se nadzor nad izvajanjem javnega interesa tega medija, prav tako pa bi se zmanjšala možnost potencialnega političnega opredeljevanja in vplivanja na delo javnega medijskega servisa. Z uravnoteženo zastopanostjo predstavnikov političnih strank bi se boljše godilo tudi skrbi za to, da javni servis dejansko udejanja svoje poslanstvo ter služi svojemu kulturnemu in nacionalnemu pomenu. Pri tem se nikakor ne smemo slepiti, da bi popolna izločitev politike in direktnega imenovanja v programski svet pomenila, da političnega vpliva ne bi bilo več. Ravno nasprotno, bil bi skozi predstavnike civilne družbe in drugih organizacij. Bil bi pa netransparenten in nejasen na prvi pogled. Navsezadnje je naloga programskega sveta, da zastopa in varuje interese vse javnosti in da programsko politiko politiko vodi na način, ki služi vsem prebivalcem Republike Slovenije, zato je vanj po našem mnenju torej primerno uvrstiti predstavnike vseh strank, ki so jih ljudje izvolili v Državni zbor in ki jim posledično zaupajo ščitenje in varovanje svojih legitimnih interesov. Hvala.

Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Javni zavod RTV Slovenija je eden izmed primarnih prenašalcev informacij javnega značaja; pokriva pester repertoar, ki obsega informativne in zabavne oddaje. Programski svet, ki je sestavljen iz predstavnikov in strokovnjakov z različnih področij, ima pomembno vlogo pri oblikovanju in sprejemanju vsebin na Televiziji, Radiu ali spletnem portalu RTV Slovenija. Kljub različnim očitkom v Poslanski skupini Desus menimo, da RTV programsko dela dobro. Poslanski skupini Desus že od začetka nismo podpirali predloga zakona, saj menimo, da so rešitve parcialne in nepremišljene. Prav tako se je skozi javno obravnavo ponovno pokazalo, da marsikatere organizacije še vedno nimajo primerno urejenega zastopništva znotraj RTV Slovenija. Predstavniki gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih so predstavili pomanjkljivosti pri predvajanju programskih vsebin. Med drugim zanje dostop do informacij ni enakovreden drugim gledalcem, zato bi bilo pa pomembno, da imajo tudi oni predstavnika znotraj programskega sveta, ki bi zastopal specifično njihove interese. Če je bil predlog spreminjanja sestave programskega sveta podan tudi zaradi omejevanja političnega vmešavanja v programsko vsebino, pa je treba izpostaviti, da je vsak član programskega sveta vezan na etični kodeks. Le-ta mu narekuje, da sprejete odločitve niso rezultat političnih pritiskov ali osebnih interesov. Vsaka odločitev mora biti tehtno premišljena in povezana z delom za dobro vseh. RTV Slovenija se v tem trenutku srečuje z veliko izzivi. Finančna slika javnega zavoda je slaba, prav tako pa vse težje konkurirajo drugim komercialnim televizijam in ponudnikom storitev. V prihodnjih letih bo tako treba pripraviti zakon, ki bo nagovoril vse izzive, s katerimi se RTV sooča. Vendar pa nikakor ne smemo pristati na parcialne rešitve. Reševanje globljih problemov znotraj samega javnega zavoda mora biti sistemsko in premišljeno. S takšnimi hitrimi posegi bi naredili dejansko več škode kot kot koristi, na dolgi rok pa bi odprli nove težave. V Poslanski skupini Desus nas veseli, da je to prepoznala tudi velika večina članov na delovnem telesu, ki so glasovali proti ali pa so se glasovanja vzdržali. V Poslanski skupini Desus bomo vedno zagovarjali, da morajo biti vse skupine gledalcev programov RTV Slovenija enakovredno zastopane. Vsi se zavedamo dejstva, da se bomo nekega dne morali ponovno pogovoriti in nagovoriti izzive, s katerimi se RTV srečuje danes in s katerimi se bo srečeval v prihodnosti. Morda bomo takrat lahko tudi konkretno rešili pomanjkljivosti programskega sveta in premajhno zastopanost posameznih skupin v njem. Hvala, da ste me poslušali. Hvala lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani! Nepovezani poslanci smo že junija, splošno razpravo, opozorili, da je predlog zakona necelovit in nedodelan ter da predstavlja predvsem politično reakcijo opozicije na takrat aktualne poskuse menjave članov nadzornega sveta javne Radiotelevizije. Poudarili smo, da ni dobro, da se na hitro in nepremišljeno odzivamo na dogajanja na javni Radioteleviziji, še posebej ko je takšen odziv povezan z dnevnopolitičnim dogajanjem. Prav tako je politično in dejansko naivno pričakovati, da se bo katerakoli oblast popolnoma odrekla možnosti vpliva na javno Radiotelevizijo. Naša nacionalka je namreč javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena ter zagotavlja eno od temeljnih funkcij demokratične države, to je uresničevanje pravice do javnega obveščanja. Politika in javnost pa sta v duhu te temeljne funkcije vedno medsebojno povezani, četudi mediji niso odgovorni politiki, temveč javnosti, zato v prvi vrsti ne potrebujejo zavezništev s politiko, temveč zavezništva z javnostjo. Dejstvo je, da se že dobro desetletje soočamo z neuresničenimi obljubami v zvezi s posodobitvijo medijske zakonodaje, vključno s krovnim Zakonom o Radioteleviziji Slovenija; a je po drugi strani nepredstavljivo, da bi trenutno vladajoča garnitura in minister za kulturo želela sproducirati takšno zakonodajno okolje, da bo zagotovljena neodvisnost in samostojnost medijev. Zavedanja, da politično podrejeni mediji ne koristijo prav nobenemu, še nismo dosegli. In v tej luči je treba ovrednotiti tudi tokratni predlog sprememb Zakona o Radioteleviziji Slovenija, s katerim se je poskušalo spremeniti sestavo njenega programskega sveta. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev sicer podpiramo temeljno idejo, da naj se z zakonom določi, katere reprezentativne organizacije naj bodo zastopane v svetu, pri čemer naj ti sami imenujejo svoje predstavnike. Prav tako podpiramo idejo o zmanjšanju števila članov svetnikov, ker se je v praksi izkazalo, da tako velika telesa niso najbolj učinkovita. To se je v zadnjem primeru lepo pokazalo pri odsotnosti dovolj velikega števila svetnikov, da je bila seja, na kateri je bila predvidena razprava o razrešitvi direktorice Televizije, A pri vprašanjih številčnosti sveta in zastopanosti svetnikov po naši oceni ne bi smeli biti podvrženi politični arbitrarnosti predlagateljev zakona ne politični arbitrarnosti kateregakoli drugega političnega akterja ali politične stranke. Razrešitev teh vprašanj je lahko zgolj plod daljše javne razprave in obravnave ter s tem širšega družbenega konsenza in vsaj minimalnega političnega soglasja. Radiotelevizija Slovenija ne potrebuje parcialnih rešitev kot posledico političnega odzivanja na aktualne dogodke, temveč potrebuje nov moderniziran zakon, ki bo omogočil takšno radiotelevizijo, ki bo v skladu s cilji, željami in potrebami uporabnikov. Zakon, ki bo povečeval njeno avtonomijo in stremel k večji učinkovitosti poslovanja ter kakovosti programov in vse bolj posodobljenih storitev. Nepovezani poslanci predloga zakona na seji Odbora za kulturo nismo podprli. Sprememb in dopolnitev Zakona o Radioteleviziji Slovenija se je treba lotiti premišljeno, celoviteje in predvsem v manj zaostrenem političnem času. Podajanje javne televizije kot vročega kostanja med opozicijo in koalicijo ne prinaša krepitve avtonomije in neodvisnosti; ravno obratno, zato je v tem trenutku bolje, da zakon ostane tak, kakršen je. Pogovorno je veljavni zakon poimenovan kot Grimsov zakon, pa naj velja še malo, še samo malo. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO**: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Zmago Jelinčič Plemeniti. Izvolite. Hvala lepa. RTV Slovenija je bila nekoč verodostojna institucija, danes je to politikantska organizacija, ki hoče določati politična izhodišča in merila in ki odloča o tem, kdo bo smel nastopati na televiziji ali kdo ne. To se je dogajalo, ko je urednica gospa Manica Janežič Ambrožič odločila, da Slovenska nacionalna stranka ne sodi na televizijo. Ne vem, kdo ji daje to pravico, in ne vem, kdo daje pravico RTV Slovenija, da tudi v nadaljnjih zadevah enostavno negira obstoj Slovenske nacionalne stranke. Zato smo mi tudi vložili tožbo proti gospe Manici Janežič Ambrožič, bi pa človek pričakoval, da bo gospod Areh zdaj, ko je na novo prišel tja, tudi tukaj kaj sčistil. sčistil. Glede gospoda Areha, glede na to, da sem mu nekoč na željo šefa POP TV Peroviča takrat, ko je bil tam, pomagal iz ene zelo zoprne zadeve na Balkanu, pa mi niti ob kavi ni rekel hvala lepa za to; dvomim, da bo tudi tukaj kaj naredil. Drugače pa je na RTV Sloveniji potrebna celovita prenova zavoda, kompletno. Zaposlenih je več kot 2 tisoč 500 ljudi, ki si delijo velike denarje. Več kot 900 jih je brez ustrezne izobrazbe in dobivajo krasne plače. Povezave s svojimi privatnimi firmami so po dolgem in počez, počez, kot sem prebral v medijih, tudi gospa Manica Janežič Ambrožič je preko svojega soproga povezana z RTV Slovenija. Ne vem, kako je to mogoče. Gre za izredno pristransko poročanje. Ni več verodostojnosti na RTV Slovenija. Vse skupaj je neka kolobocija, ki jo določajo – kot nekateri pravijo – strici iz ozadja; in to iz levosučnega ozadja, ki hočejo spreobrniti dejstva v svojo korist. Cela vrsta lažnivih prispevkov je ali pa prispevkov, ki preferirajo tudi te gospode, ki ki skačejo okoli parlamenta, ki mečejo kocke v parlament in podobne zadeve. Videli smo pri eni novinarki, kako je pravzaprav hvalila tiste, ki bi morali sedeli kje drugje, ne pa letati okoli. Konec koncev, če pogledamo, gospoda Šiška, ki je branil Slovenijo in ki je hotel pomagati policiji, so zaprli. In ravno ti isti ljudje ne storijo nič proti tem, ki letajo okoli, imajo pa ti gospodje seveda podporo, predvsem RTV Slovenija. Celo POP TV se je umaknila in je šla malo nazaj nekaj korakov. RTV Slovenija je še vedno trobilo nekdanje oblasti in trobilo nekdanje politične opcije. Mislim, da bi morali tudi ukiniti RTV-prispevek. In če bi lepo zmetali na cesto najmanj tisoč ljudi, tako kot so to naredili v Grčiji, bi televizija mirno lahko delovala in ne bi rabili nobenega RTV-prispevka. Kajti ta denar gre v glavnem v privatne žepe, tudi tistih, ki so brez ustrezne izobrazbe, ki so povezani z RTV-jem in ki preko svojih družinskih in drugačnih povezav, tudi kakšne ljubice pa ljubčki predvsem so tukaj zraven, ki dobivajo lepe denarje na račun tistega, kar bi morala storiti RTV Slovenija v okviru svojega delovanja. Ena zadeva pa je, ki jo pa lahko pohvalim – odlične dokumentarne oddaje. To je edino, kar je še svetlega na RTV Slovenija, vse ostalo je pa hudičeva žalost. Mislim tudi, da bi morala razmisliti tudi o tem, da bi arhiv izločili in ga posebej uredili. Tako kot to deluje sedaj, na ta način, da moramo za tisto, kar smo plačali že nekoč tistim ljudem, ki so zaposleni, da so posneli zadeve, še njim plačevati avtorski honorar, to ne pelje nikamor. Skratka, prav je, da ta zakon ni dobil podpore. Mislim pa, da bo treba urediti kompletno delovanje RTV Slovenija na kompleksno pripravljenem in na osnovi dejstev temelječem novem zakonu. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 25 poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Predlog zakona je na 29. seji 8. septembra 2021 obravnaval Odbor za pravosodje kot matično delovno telo. Ker po končani obravnavi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč.

Čeprav predlog zakona posega v precej tehnični zakon, ki ureja postopke v zvezi z delom delovnih in socialnih sodišč, vsebuje rešitev, povezano z delovnopravnim varstvom. Odpira vprašanja o ustreznosti zaščite posameznih kategorij delavcev, v tem primeru sindikalnih predstavnikov. Kot vemo, je delovno pravo namenjeno predvsem zaščiti šibkejšega v delovnem razmerju, torej delavk in delavcev. Gre za pravno področje, ki pogosto stežka sledi razvoju oziroma spremembam v praksi. Trg dela bo vedno znova ponudil rešitve pa tudi težave, ki jih pravo najverjetneje ne bo pravi čas predvidelo. Nemalokrat se tako izkaže, da zapisani predpisi ne nudijo ustrezne zaščite posameznim najbolj ranljivim skupinam delavcev, govorim o starejših zaposlenih, starših, mladostnikih, predstavnikih delavcev in tako naprej. Vsi poznamo medijske objave o številnih kršitvah oziroma težkih položajih, v katerih se znajdejo ti delavci. Če so delavci dobro organizirani, je praviloma tudi dialoga med delodajalcem in zaposlenimi več. Več dialoga preprosto pomeni tudi več konsenza in manj nerešenih težav. K temu pripomore tudi delo sindikalnih predstavnikov, ki pa jim zakonodaja nudi posebno zaščito. Poslanski skupini LMŠ sicer nismo naklonjeni parcialnim zakonodajnim rešitvam, sploh na področju pravosodja. Avtomatsko zadržanje učinkovanja odpovedi zaposlitve sindikalnemu predstavniku v obliki začasne odredbe brez vsebinske presoje posameznega primera je velik odmik od splošnoveljavnih pravil, ki veljajo za ta pravni instrument, pa vendarle; primeri, ki se dogajajo v praksi, so pokazali, da razmislek o posegih v zakonodajo na tem področju ni odveč. Rešitve, ki so zapisane v predlogu zakona, izhajajo iz konkretnih primerov, kjer so bili delavci kljub delovnopravni zakonodaji podvrženi hudim pritiskom in posegom v njihov pravni položaj. Sindikalne centrale, ki so predlog zakona močno podprle, so postregle s številnimi konkretnimi ponazoritvami, kaj za sindikalnega predstavnika, ki se znajde v sporu z delodajalcem, pomenijo sodni postopki, ki lahko trajajo tudi leto ali dve. Zgovorna so tudi dejstva o tem, kakšen vpliv ima izguba zaposlitve takšnega delavca na samo organiziranje pri delodajalcu. Družba, ki postaja vedno bolj individualistična, bi si morala prizadevati za krepitev delavskega organiziranja in ne nasprotno. V zadnjih letih smo bili tako priča več primerom, kjer so sindikalni predstavniki neupravičeno izgubili zaposlitev, nato pa so svojo pravico dosegli šele po več mesecev trajajoči sodni bitki. Vendar namen delodajalca, ki se je takšnega delavca želel znebiti, je bil vseeno dosežen. Predlog zakona je na svojevrsten način ponujal rešitev za večjo dejansko zaščito tovrstnih delavcev, zato smo ga v

hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! V opoziciji smo z dobrimi nameni pripravili dopolnitve Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, in sicer da bolje zaščitimo predstavnike delavcev in s tem posledično tudi vse ostale delavce. Primeri iz prakse in sindikati namreč opozarjajo, da vse bolj pereč problem neučinkovitega varstva delavskih predstavnikov obstaja. Obstaja namreč vse več primerov, ko je delodajalec predstavniku zaposlenih podal odpoved pogodbe o zaposlitvi izključno z namenom, da ga izloči iz delovnega procesa in s tem onemogoči delovanje sindikata oziroma sveta delavcev. Res je, da v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih predstavniki delavcev uživajo posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, vendar to varstvo ni učinkovito v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz domnevno krivdnih razlogov. Res je tudi, da imajo delavci po odpovedi možnost vložitve tožbe na sodišče, pa vendar tudi če se kasneje ugotovijo nepravilnosti, da je bila pogodba o zaposlitvi delavskemu predstavniku recimo odpovedana nezakonito, ti postopki pred sodiščem trajajo včasih tudi po več let. In za tisti čas so ti delavci oziroma predstavniki delavcev izločeni iz delovnega procesa in je zato tudi oteženo delovanje sindikata oziroma sveta delavcev v takem podjetju. Varstvo predstavnikov delavcev torej po mnenju Združenja svetov delavcev Slovenije in sindikalnih central ni učinkovito. Varstvo delavcev mora biti namreč učinkovito tudi v praksi in ne zgolj samo na na papirju in tudi ne sme biti samo sebi namen, zaščita pa mora biti zagotovljena pred vsakršnimi postopki, ki bi lahko bili za predstavnike delavcev škodljivi. Zato smo predlagali dopolnitev 43. člena zakona, na podlagi česar bi delovno sodišče po uradni dolžnosti izdalo začasno odredbo o zadržanju učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi do pravnomočnosti sodbe, če je vložena tožba zoper podano redno odpoved iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavskemu predstavniku, ki uživa posebno pravno varstvo pred odpovedjo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, in seveda sindikat, svet delavcev ali delavci, ki so izvolili predstavnika delavcev, podajo obrazloženo negativno mnenje. Na seji Odbora za pravosodje so nam predstavniki pravosodja predstavili svoje pomisleke, zato smo predlagali sprejetje sklepa, po katerem bi vlada preučila in predlagala možnost za učinkovito izvajanje varstva predstavnikov delavcev v sodnem postopku. Žal koalicijski poslanci niso podprli ne predloga zakona ne predloga sklepa. Očitno niso prepoznali našega namena, da zaščitimo delavce, niti niso prisluhnili predstavniku Zveze svobodnih sindikatov, ki je povedal, da, citiram, »prihaja do sistemskih problemov na področju uresničevanja varstva predstavnikov zaposlenih z namenom, da se onemogoči učinkovito opravljanje njihove funkcije«. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA Hvala za besedo, predsedujoči. Nedolžen, dokler ti krivda ni dokazana – to je osnovni standard vsake družbe, ki sama sebi reče demokratična. Tudi pri nas naj bi to veljalo. In v resnici tudi velja, a le dokler ne prestopimo praga podjetja. Tam se začne neomejena moč in oblast delodajalca, ki kroji življenja svojih zaposlenih, le-ti pa pri upravljanju podjetja nimajo nikakršne besede, čeprav v njem preživijo 8 oziroma še več ur na dan. V Levici smo zato vložili predlog zakona, ki bi zaščitil delavske predstavnike pred neupravičenim odpuščanjem. Pogosto se namreč zgodi, da delodajalci sindikaliste ali delavske zastopnike v delavskih svetih kratko malo odpustijo iz krivdnih razlogov pri polni zavesti, da gre za nezakonito odpoved, a jim zakonodaja omogoča, da je breme dokazovanja nedolžnosti na strani delavca. Nezakonito odpuščeni delavec je potem tisti, ki mora iskati svojo pravico na sodišču. Sodni postopki so dolgi, lahko se vlečejo več let, so izjemno travmatični za vpletene zaposlene. Ne glede na to, da se pogosto izidejo v korist delavca, pa je cilj delodajalca dosežen. To je, da je delavski aktivizem znotraj podjetja obglavljen, delovni kolektiv zastrašen, delavski predstavnik pa psihično in socialno zlomljen. Problem vztraja, že kar nekaj časa v Levici nanj opozarjamo, žal se v obravnavi na matičnem delovnem telesu ni sestavila dovolj široka koalicija, ki bi našo zakonsko intervencijo podprla. Zakaj? Si lahko predstavljamo. Ker se je vladajoča oblast že zdavnaj odločila, da bo delala v korist kapitala, ne pa v korist zaposlenih. Ni, da zagovarjamo s to konkretno zakonsko intervencijo kar takojšen prehod v socializem ali karkoli podobnega, sploh ne. Obstajajo zahodnoevropske države, ki delavske predstavnike ščitijo točno na tak način, kot izpostavljamo v Levici, torej da naj delodajalec delavskemu predstavniku zatrjevano kršitev njegovih delovnih obveznosti najprej dokaže na sodišču. Šele potem, ko se na sodišču izkaže krivda nekega sindikalista oziroma predstavnika v delavskem svetu, ga lahko odpusti. Navsezadnje izhaja iz slovenske zakonodaje, da naj bi sindikalni in drugi delavski predstavniki uživali posebno varstvo, a zaradi realizacije zakonskih določb to posebno varstvo izgleda tako, da ga v resnici nikjer ni. In nizajo se raznorodni primeri, ko delodajalci grobo, brutalno, neusmiljeno obračunavajo z zaposlenimi oziroma s predstavniki zaposlenih zgolj zato, ker so si ti upali izvajati svojo zakonsko pravico, da se postavijo v bran svoje blaginje in blaginje svojih sodelavcev v podjetju, oziroma si upajo izpostaviti kršitve, korupcijo znotraj posameznih podjetij. In le če bo Državni zbor kot zakonodajno telo interveniral v zakonodajo in te delavske predstavnike dejansko, ne zgolj nominalno, zaščitil, se lahko nadejamo, da se bo trend upadanja članstva v sindikatih zaustavil, posledično pa izboljšal položaj vseh delavnih ljudi v tej državi. Problem enega odpuščenega sindikalista namreč ni omejen na zgolj to konkretno ime in priimek, ampak ima učinke na celotno podjetje, na celotno panogo, zato ker so delovni kolektiv zastrašeni. Ponavljam, zastrašeni zoper to, da izvajajo svoje osnovne zakonske pravice, ki jih naj bi sicer uživali, pa jim jih v praksi delodajalec v resnici ne dopušča. Sindikati oziroma delavske organizacije, ki so sodelovale na obravnavi našega zakona na matičnem delovnem telesu, so izpostavili, da so samo v zadnjem času našteli 40 različnih primerov, ko so se kapitalisti odločili obračunavati z delavskimi predstavniki zgolj zato, ker so ti delavski predstavniki, in ne zato, ker bi oni naredili kaj narobe. Ne glede na to, da je potrebna večina glasov zmanjkala, v imenu Levice kot delavske socialistične stranke napovedujem, da bomo z našimi aktivnostmi za zaščito sindikalnih predstavnikov in predstavnic v svetih delavcev nadaljevali in v tem mandatu in v sledečem mandatu. Od naslednje koalicije pa pričakujemo tudi, da bo imela dovolj glasov

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem! Glavni cilj predloga zakona, kot ga navaja predlagatelj, je zagotovitev učinkovitega varstva predstavnikov delavcev. Predlog se osredotoča na varstvo predstavnika delavcev v primeru odpovedi. Že po obstoječi ureditvi prenehanje oziroma odpoved pogodbe predstavnika delavcev ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oziroma od poteka roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo. To velja v primeru odpovedi iz razloga nesposobnosti, krivdnega razloga, izredne odpovedi in če so sindikat, svet delavcev ali delavci, ki so izvolili predstavnika delavcev, podali negativno mnenje v zvezi z odpovedjo pogodbe predstavnikov delavcev ter predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja odpovedi. Zadržanje učinkovanja prenehanja odpovedi o zaposlitvi zaradi odpovedi se že po obstoječi ureditvi podaljša do odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe, če predstavnik delavcev v sodnem postopku uveljavlja nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Po vloženem predlogu novele zakona pa bi delovno sodišče v teh primerih po uradni dolžnosti izdalo začasno odredbo o zadržanju učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi do pravnomočnosti sodbe. Predlagatelj izpostavlja problem obstoječega varstva predstavnikov delavcev, ki je v tem, da se v praksi izvaja kurativno, torej po tem, ko je škoda že nastala in je bil namen delodajalca že dosežen. To naj bi rešili z avtomatskim začasnim zadržanjem učinkovanja odpovedi do pravnomočnosti po uradni dolžnosti. V Novi Sloveniji se strinjamo z mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki je povedala, da predlagana ureditev pomeni velik odstop od sistemske ureditve v Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih. V skladu s to ureditvijo morajo biti za izdajo začasne odredbe izkazani pogoji, ki jih določa Zakon o izvršbi in zavarovanju. Primarni pogoj je v tem, da upnik izkaže verjeten obstoj svoje terjatve, poleg tega pa mora za verjetno izkazati vsaj eno izmed naslednjih predpostavk, in sicer nevarnost, da bo uveljavitev terjatev onemogočena ali precej otežena, da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile ali nastanek težko popravljive škode, ali da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazalo za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale upniku. Predlagani zakon pa uvaja avtomatizem pri izdaji začasne odredbe. Predstavniku delavcev kot upniku namreč ne bi bilo treba izkazati nobenih vsebinskih pogojev za izdajo začasne odredbe niti primarnega pogoja, da je obstoj njegove terjatve verjetno izkazan. Sodišče po predlagani ureditvi vsebinsko o ničemer ne odloča in gre dejansko za ex lege začasno odredbo. To bi lahko pomenilo, da bi sodišče začasno odredbo izdalo tudi v primeru, če iz podatkov v spisu izhaja, da so trditve predstavnika delavcev o nezakoniti odpovedi očitno že na prvi pogled neutemeljene. S tem se izgublja osnovni namen začasne odredbe. Podobno je v svojem dopisu izpostavilo tudi Vrhovno sodišče, ki je opozorilo tudi na neprimernost urejanja materialnega prava v procesnem zakonu. Poslanci Nove Slovenije se strinjamo, da predstavniki delavcev glede na ustavno vlogo in mednarodne akte uživajo posebno zaščito in pravno varstvo, ki pa so ga po našem mnenju deležni že v okviru določb Zakona o delovnih razmerjih. Zaradi vsega navedenega na Odboru za pravosodje nismo podprli predloga zakona o delovnih in socialnih sodiščih. Hvala.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Sindikalni in delavski predstavniki predstavljajo pomembno vez med delodajalci in delavci, saj si prizadevajo varovati temeljne pravice in interese delavcev oziroma zaposlenih. Zaradi svojega delovanja se predvsem tisti najbolj aktivni na žalost večkrat znajdejo v neugodnem položaju, kar lahko tudi bistveno vpliva tako na izvajanje njihove sindikalne dejavnosti kot tudi na samo njihovo kariero. Nemalokrat pa je ogrožena tudi njihova zaposlitev. Delavci so v razmerju do delodajalcev praviloma v šibkejšem položaju. Da lahko učinkovito varujejo pravice in interese, imajo pravico do sindikalnega združevanja, kar je zapisano tudi v naši ustavi. V praksi so predstavniki zaposlenih pogosto pod pritiskom delodajalcev in zaradi svojega poslanstva tudi večkrat deležni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. S tem želijo nekateri delodajalci oslabiti socialni dialog in posledično tudi možnost uveljavljanja interesov njihovih zaposlenih. Zato ni in nikakor ne more biti prav, da tisti posameznik ali posamezniki, ki se odločijo, da bodo poleg svojega dela še varovali interese in pravice drugih delavcev, nimajo ustreznega pravnega varstva in niso varni pred krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Združenje svetov delavcev Slovenije pri tem opozarja, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov v praksi postala najpogosteje zlorabljena pravna podlaga za obračunavanje z delavskimi predstavniki. Ko torej predstavnik delavcev dobi odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, ima možnost, tako kot vsak, zoper podano odpoved vložiti tožbo, vendar se ta odpoved izvrši ne glede na vloženo tožbo, četudi se kasneje na sodišču – seveda čez čas – izkaže, da je bila odpoved nezakonita. Delavec se ima v takem primeru sicer pravico vrniti na delovno mesto, vendar je velika škoda že storjena. Svojega poslanstva kot predstavnik zaposlenih v vmesnem času ne more opravljati, takšna odpoved pa ima izrazito negativen vpliv na njegovo kariero in življenje. Velikokrat se znajdejo tudi v zelo težkem socialnem položaju. Predlog zakona, ki je pred nami, pa predvideva spremembo 43. člena na način, da bi moralo delovno sodišče po uradni dolžnosti izdati začasno odredbo o zadržanju učinkovanja te odpovedi v vsakem primeru, ko bi bil v tem pravnem sporu vključen delavski predstavnik. Torej se podana odpoved v skladu s predlagano ureditvijo ne bi izvršila, vse dokler sodišče ne bi pravnomočno ugotovilo, ali je sploh zakonita. Na takšen način bi odpravili zakonsko vrzel in zagotovili ustrezno pravno varstvo tistim, ki se borijo za pravice šibkejših. Pri tem smo tudi v SAB slišali opozorila pravne stroke in Zakonodajno-pravne službe, da predlagana rešitev odstopa od sistemske ureditve inštituta začasne odredbe. Tudi Vlada v svojem mnenju navaja, da temeljni cilj sicer podpira, vendar ocenjuje predlagano rešitev kot neprimerno. V opoziciji smo prav zato predlagali sklep, v skladu s katerim bi Vlada preučila druge možnosti, ki bi zagotovile učinkovito varovanje delavskih predstavnikov. A koalicija žal za tak sklep ni imela posluha. Povedano z drugimi besedami, očitno si vendarle ne želijo, da bi bilo pravno varstvo predstavnikov delavcev v primeru krivdne odpovedi urejeno na način, ki bi bil v praksi dejansko učinkovit in bi jih varoval. Sindikalna svoboda je ustavno varovana pravica in v SAB se zavedamo, da je sindikalno delovanje ključnega pomena za učinkovito uresničevanje interesov in varovanja pravic delavcev. Zato kot sopodpisniki predlaganega zakona te rešitve ves čas podpiramo.

Spoštovani! Predlagatelj je z novelo zakona želel zagotoviti ustrezno in učinkovito varstvo sindikatov pred povračilnimi ukrepi delodajalcev. Meni namreč, da trenutna ureditev ni ustrezno povzela vsebine konvencije Mednarodne organizacije dela. Po našem mnenju že dosedanja ureditev nudi ustrezno zaščito le-teh. Za sindikate že sedaj velja pravna ureditev, ki jim nudi posebno varstvo. Tega varstva pa nimajo ostali delavci. Lahko bi rekli, da so vodje sindikatov že v sedanji ureditvi privilegirani v primerjavi z ostalimi zaposlenimi. Brezpogojno smo za zaščito delavcev in za to, da se dodatno, primerno duhu časa, uredijo razlogi za odpoved delovnega razmerja. Dejstvo je, da v podjetjih, kjer se tako delodajalec kot tudi delavec zavedata svojih pravic in dolžnosti, težav v delovnem procesu ni. Imamo pa v naši ureditvi velike težave s samimi sindikati, katerih delovanje ni opredeljeno. Nujno potrebujemo zakon o sindikalni dejavnosti, kjer bi se določile osnove sindikalnega delovanja. Opravljanje sindikalne dejavnosti v Sloveniji daleč presega njihovo temeljno zasnovo delovanja, ki je boj za pravice delavstva. Tako na ustrezen način zaščiti in informira o njihovih pravicah. Velikokrat pa sindikati organizirajo stavke in raznorazne shode izključno iz političnih motivov, ki služijo njihovemu vodstvu. Sindikalno delovanje v naši državi je že dalj časa izrojeno in ne sledi več njihovemu prvotnemu poslanstvu. Sindikat bi moral poskrbeti tudi za zaposlene, ko izgubijo zaposlitev, vendar največkrat preprosto pozabijo nanje oziroma se ne poglobijo v situacijo odpuščenega delavca. Sindikalni vodje največkrat začnejo opozarjati na situacijo takrat, ko delavec izgubi službo, čeprav se o tem ve že veliko prej. V mislih imam predvsem podjetja, ki so slabo stoječa in se pričakuje odpuščanja in ukinitev delovnih mest. Lahko bi rekel, da v večini primerov se vodje sindikatov prebudijo prepozno. Zaposleni jim preveč slepo zaupajo. Hvala. Hvala lepa. Mag. Dejan Kaloh bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Podpredsednik, hvala lepa. Spoštovani kolegi poslanci! Predlagatelj v predlagani spremembi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih predlaga, da se ZDSS-1 dopolni tako, da delovno in socialno sodišče po uradni dolžnosti izda začasno odredbo o zadržanju učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi do pravnomočnosti sodbe, če je seveda vložena tožba zoper dodatno redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavskemu predstavniku, ki uživa posebno pravno varstvo, pred odpovedjo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, in sindikat, svet delavcev ali delavci, ki so izvolili predstavnika delavcev, podajo obrazloženo negativno mnenje. Takšna ureditev je po naši oceni nepotrebna pa tudi pravno sporna. Nepotrebna je zato, ker Zakon o delovnih razmerjih že sedaj ustrezno ščiti delavske predstavnike pred morebitno samovoljo delodajalca. Zakon o delovnih razmerjih v 112. členu določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku, brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu ali če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prenehanja delodajalca. V 113. členu zakona dalje določa, da se v primeru podanega negativnega mnenja s strani sindikata, sveta delavcev ali s strani delavcev, ki so izvolili predstavnika delavcev, odpoved pogodbe o zaposlitvi delavskemu predstavniku zadrži za 30 dni oziroma do poteka roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo. Člen določa tudi, da se v primeru uveljavljanja nezakonitosti odpovedi pogodbe v sodnem postopku ob hkratno vloženem predlogu za izdajo začasne odredbe učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zadrži do odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe. Ob upoštevanju pravnega načela in favorem laboratoris in ob skrbnem tehtanju dejstev in dokazov s strani sodišča v vsakem posameznem primeru po našem mnenju v praksi praktično ni možnosti, da sodišče v primeru, ko bi delodajalec delavcu zaradi sindikalnih aktivnosti samovoljno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ne bi odločilo v prid seveda temu delavskemu predstavniku, če bi seveda šlo za odpoved delovnega razmerja delavskemu predstavniku zgolj in samo zaradi njegovih sindikalnih aktivnosti. Kot rečeno, zakon primerno in dovolj dobro ščiti delavske predstavnike, sodišče pa se po svoji oceni tudi poslužuje izdaje začasnih odredb. Kar se tiče te rešitve z vidika pravne spornosti, pa so tukaj naslednji razlogi. Za izdajo začasne odredbe mora predlagatelj izkazati kumulativen obstoj zakonsko določenih pogojev, ki so v Zakonu o izvršbi in zavarovanju taksativno našteti in morajo biti ustrezno obrazloženi. Predlog predlagatelja pa diametralno nasprotno uvaja avtomatizem pri izdajanju začasnih odredb, saj predstavniku delavcev kot upniku ni treba izkazati nobenih vsebinskih pogojev za izdajo začasne odredbe niti primarnega pogoja, da je obstoj njegove terjatve verjetno izkazan. Na to so v svojem pravnem mnenju, če ste ga brali, detektirali tudi v Zakonodajno-pravni službi, kjer so seveda pravilno opozorili na to, da sodišče po predlagani ureditvi o ničemer vsebinsko ne odloča in da gre dejansko za ex lege začasno odredbo. Pri začasnih odredbah gre namreč za časovno omejeno sredstvo zavarovanja, katerega namen je v ohranitvi obstoječega dejanskega in pravnega stanja. Smiselno enako je v svojem mnenju zapisala tudi Vlada Republike Slovenije, ki poleg navedenega opozarja še na 215. člen ZDR-1, kjer je predvideno, da lahko inšpektor za delo, da se prepreči samovoljno ravnanje in odvrne nenadomestljiva škoda, zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do poteka roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo oziroma do izvršljive arbitražne odločitve, oziroma če delavec v sodnem postopku najkasneje ob vložitvi tožbe zahteva izdajo začasne odredbe do odločitve sodišča o predlogu za izdajo te začasne odredbe. Vlada Republike Slovenije je še opozorila na 200. člen Kazenskega zakonika, ki kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic opredeljuje kot kaznivo dejanje zoper delovno razmerje in socialno varnost. Zaradi vsega navedenega seveda v Poslanski skupini SDS predloga predmetne novele ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je na 29. seji 8. septembra 2021 obravnaval Odbor za pravosodje kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Ustavno sodišče je junija odločilo, da so nekateri deli Zakona o nalezljivih boleznih in vladni odloki, ki so bili sprejeti na njegovi podlagi, neustavni. Socialni demokrati smo že pred odločitvijo Ustavnega sodišča, to je marca letos, na Vlado podali pobudo za ustavitev prekrškovnih postopkov in za sprejetje posebnega zakona, ker ukrepi po našem mnenju niso imeli ustrezne pravne podlage niti niso bili objavljeni v Uradnem listu. odločitvi Ustavnega sodišča pa ni bilo več dvoma, Vlada je ravnala neustavno in v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije ter načelom pravne države, ker ni ukrepom primerno prilagodila zakonodaje, temveč je omejevanje najbolj temeljnih človekovih pravic, ki smo si jih skozi zgodovino trdo prigarali, omejevala zgolj z odloki in z vsebinsko praznimi zakoni. Tudi nekatere druge evropske države, po katerih se tako radi zgledujemo, so to storile – namreč v času epidemije prilagodile zakonodajo. Naša vlada je ni, ni, čeprav so jo na vse to že pred odločitvijo Ustavnega sodišča ves čas opozarjale različne strokovne službe in nekateri pravniki. Zato smo v opoziciji po odločitvi Ustavnega sodišča pripravili predlog zakona, po katerem bi ustavili postopke zoper posameznike, ki so kršili neustavne odloke Vlade, že plačane globe in stroške postopka pa bi jim povrnili. Res je, da so se prvič v zgodovini po 2. svetovni vojni zgodili tako veliki posegi v človekove pravice. In čeprav so bili za zajezitev epidemije nekateri ukrepi mogoče celo nujni, pa je Vlada tista, ki bi morala zagotoviti zakonitost in pravilnost postopkov in predpisov. Zato je edino Vlada tista, ki naj nosi posledice za svoja ravnanja, ne pa državljanke in državljani, ki so žal plačali kazni na podlagi neustavnih predpisov. Predlog žal na odboru ni dobil zadostne podpore, ker enostavno vladajoči niso želeli prevzeti odgovornosti za svoje napake. Sicer bi si mislili, da se je Vlada iz tega kaj naučila, a se žal ni. Še naprej vlada z odloki in ne z zakoni. Odlokov, povezanih s koronavirusom, je do danes že skoraj 2 tisoč 700, pa nenehno se spreminjajo. Kako naj se potem državljanke in državljani sploh znajdejo v vsem tem kaosu?! In še več, po našem mnenju pa tudi po mnenju kar nekaj pravnikov tudi pogoj PCT in pogoj PC nimata ustrezne pravne podlage. Pogoj PC je namreč po svoji vsebini v resnici ukrep obveznega cepljenja in obvezno cepljenje lahko predpiše zgolj in samo zakon. Sama sem v svojih razpravah že od začetka sprejemanja tako imenovane covid zakonodaje in odlokov opozarjala, da podzakonski akti Vlade za tako hude posege v temeljne človekove pravice niso dovolj, da je tako omejevanje, če že, dopustno zgolj z zakonom in da morajo biti vsi tovrstni ukrepi države glede na epidemiološke okoliščine nujni, sorazmerni in predvsem časovno omejeni. Žal je očitno, da Vlada ne želi spremeniti zakonodaje tako, da bi bili ti ukrepi sprejeti demokratično, da bi zagotavljali pravno varnost in da bi na jasen način določali pravice in obveznosti. Vemo, da sta tudi pogoja PCT in PC že v presoji na Ustavnem sodišču, zato lahko najverjetneje pričakujemo ponovitev zgodbe – ugotovljeno neustavno in nedemokratično vladanje te vlade z odloki, kar posledično kaže na njeno popolno ignoranco do prava in pravne države. Hvala.

Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z Ustavo. Namreč v Levici smo ves čas trdili, da so bili določeni vladni odloki oziroma v njih določeni ukrepi nesorazmerni glede na cilje, ki so jih želeli doseči. In v imenu boja proti nalezljivi bolezni so neupravičeno omejevali svobodo izražanja v javnem prostoru, tudi v primerih, ko je bila nevarnost za prenos okužbe neznatna. Že v začetku leta smo opozorili o kršitvah postopkov s strani policije na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, nato pa je sledil še predlog zakona, ki bi odpravil prekrške na mariborskem protestu dijakov, ki so zahtevali odprto šolo, dostop do šole. K temu smo predlagali amandma, ki je širil odpravo prekrškov v zvezi z vladnimi odloki. Moramo pa povedati, da do neupravičenega kaznovanja ni prišlo samo v primeru mariborskega protesta dijakov in staršev, ampak tudi pri vseh ostalih protestih v državi; v velikem številu primerov obravnav domnevnih prekrškov pa je prišlo do ugotovljeno spornih odločitev prekrškovnih organov. Žal lahko le ugotovimo, da je namen določenih vladnih ukrepov predvsem omejevanje svobode izražanja. pri vsakem javnem protestu pride do združevanja ljudi in javni protest je oblika kritike oblasti. To je ustavno varovana kategorija, omeji pa se jo lahko le v izrednih razmerah, ne pa kar počez, kar počenja obstoječa vlada, tako da eno leto ljudje ne bi smeli izražati nestrinjanja s politiko obstoječe vlade. Odločba Ustavnega sodišča je pomanjkljiva.

zneske glob krivično kaznovanim povrniti. Ljudje so bili obsojeni z globami do višine 400 evrov, kar je več kot polovica minimalne plače v Sloveniji. Morda se poslancem zdijo takšni zneski nizki, ampak za ljudi, za prejemke, ki jih imajo v Sloveniji, so pa takšne globe izjemno izjemno visoke. Na Na koncu bi rekel še tole. Vlada in koalicijski poslanci radi povedo oziroma poveste, da je treba narediti red v državi, ampak, žal, edini recept, ki ga pri tem ponujate, je vse več represije in pa kaznovanja. Kritika in ogorčenje državljanov – to, kar se priča skozi proteste – pa so posledica poniževanja,

prišli smo tako daleč, da je treba vzpostaviti ravnotežje v družbi, in to le na en način, ta je možen le na tak način, da sedanja, aktualna vlada odstopi, in z volitvami, ki bodo premešale karte in omogočile novo vlado. To pa je rešitev in ne višanje kazni.

Hvala za besedo. Ustavno sodišče je razsodilo, da so vladni odloki, ki omejujejo gibanje in zbiranje prebivalstva, neustavni, saj je imela Vlada pri tem prevelika pooblastila in postavljenih premalo varovalk. Ob tem velja spomniti na zahtevnost časa, v katerem so ti odloki veljali. Ni naključje, da je Ustavno sodišče odloke razveljavilo šele, ko je bil najhujši del epidemije že mimo. Ko je bilo najhuje, najbrž take odločitve in s tem odgovornosti ne bi nihče upal prevzeti. To vprašanje je v svojem ločenem mnenju izpostavil tudi predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez, dovolite mi, da ga na tem mestu tudi citiram: »Če bi Ustavno sodišče odločalo o ustavnosti takih predpisov v času njihove veljavnosti, jih zgolj zato, ker je zakonodajalec nedopustno delno opustil ureditev vsebinskega zakonskega okvira za omejitev svobode gibanja in pravice zbiranja, ne bi razveljavilo. Takojšnja razveljavitev bi namreč povzročila prenehanje veljavnosti morebitni primernih, nujnih in ožje sorazmernih omejitev dveh človekovih pravic, s katerimi se je zasledovalo ustavno dopusten cilj varovanja zdravja in življenj ljudi. S takojšnjo razveljavitvijo takih predpisov bi tudi povzročili, da država zaradi opisane vrzeli v Zakonu o nalezljivih boleznih, torej na ravni zakonskega urejanja, ne bi mogla izpolnjevati svojih pozitivnih obveznosti pri preprečevanju širjenja nalezljive bolezni, zaradi česar bi lahko nastale nepopravljive škodljive posledice za te ustavne dobrine, kar bi pomenilo še bolj protiustavno stanje.« Odloki so torej varovali življenja in zdravje ljudi. Predlagatelji zakona predlagajo, da se ne glede na odločbo Ustavnega sodišča oziroma razveljavitev omenjenih odlokov vsem kršiteljem, ki so bili obravnavani na podlagi neustavnih odlokov, preteklih in sedanjih, omogoči končanje začetih, a še nezaključenih prekrškovnih postopkov, brez izreka kazenske sankcije in v primeru že pravnomočno končanih postopkov povrnitev že plačanih glob. Neskladje Zakona o nalezljivih boleznih z Ustavo je Vlada Republike Slovenije hotela odpraviti v predlogu novele zakona ter predlagajo, da se na odločbo Ustavnega sodišča postopki o prekrških zaradi kršitev ukrepov iz druge in tretje točke prvega odstavka 39. člena zakona, ki so bili začeti do 3. junija 2021 in še niso pravnomočno končani, ustavijo. Državni zbor je ob ponovnem glasovanju sicer zavrnil predlog novele in s tem tudi predlagano rešitev, da se vsi nepravnomočno končani prekrškovni postopki tudi ustavijo. Po zagotovilih Vlade bo ta pripravila novo besedilo sprememb zakona, ki bo v čim večji meri sledilo dosedanjemu stališču, da je treba urediti abolicijo za vse nepravnomočno končane prekrškovne postopke. Ustavno sodišče s svojo odločitvijo ni poseglo v že pravnomočno končane postopke, saj izpodbijanih odlokov ni odpravilo, temveč jih je razveljavilo. Predvsem pri rešitvi amnestije gre po mnenju Nove Slovenije za zelo občutljivo področje poseganja v pravnomočno zaključene postopke. Sprejetje posebnega zakona, s katerim bi posegli v pravnomočne postopke, je neustrezno ter lahko odpre plaz novih tovrstnih posegov zakonodajne oblasti v konkretne zaključene postopke. Držati se je treba načela, da zakonodajna oblast po nepotrebnem ne posega v konkretne pravnomočne postopke. Ne pozabimo, da je Ustavno sodišče v svoji odločbi odločilo, da se v te primere ne posega. Poleg tega bi podpora takemu predlogu zakona lahko pomenila negativni signal pri zavzemanju družbe za čim večje spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije. Sporočilo takega zakona bi lahko bilo tudi, da državljani pred zakonom nismo enaki ter da je mogoče za konkretne zaključene pravnomočne postopke določenih državljanov sprejemati tudi posebne zakone.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Po dobrem letu in pol, odkar se ne samo Slovenija, temveč cel svet bojuje z nevidnim sovražnikom, smo v naši državi že skoraj vajeni upravljanja te države z vladnimi odloki; in to ne glede na to, da v opoziciji takšnemu načinu dela ves čas glasno in odločno nasprotujemo. V tem času je s protikoronskimi ukrepi in omejitvami nastala že prava zmešnjava in celo nekateri pravni strokovnjaki so priznali, da je težko slediti, saj se zadeve tako hitro spreminjajo. Torej je za ostale nepravnike, državljane in državljanke to še toliko težje. Z odloki so se omejevale celo temeljne človekove pravice, čeprav je le-to v skladu z Ustavo dopustno omejevati izključno in samo z zakoni. Maja letos je luč sveta ugledala odločitev Ustavnega sodišča, ki je nekaj ključnih odlokov Vlade spoznala za neustavne, saj so temeljili na neustavni zakonski podlagi. Gre za vsem dobro znani 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih, ki po mnenju Ustavnega sodišča daje Vladi preširoko polje proste presoje pri presoji in odločanju o ukrepu omejitve gibanja. Povedano drugače, izvršilna oblast ne sme izvirno urejati vprašanj, ki so izključno v pristojnosti zakonodajalca. Vendar je Ustavno sodišče omenjene vladne odloke zgolj razveljavilo in ne odpravilo, kot napačno razumejo nekateri državljani. To pomeni, da na podlagi odločbe Ustavnega sodišča ne bodo ustavljeni postopki in ne bodo vrnjene globe, četudi so bile izdane na podlagi zakonske ureditve, ki ni skladna z Ustavo. Ni pa Ustavno sodišče razveljavilo druge in tretje točke prvega odstavka 39. člena ZNB. S tem je do odprave neskladnosti z Ustavo zagotovilo zakonsko podlago za izdajo prihodnjih odlokov o omejitvah gibanja in zbiranja. Gre sicer za precej nenavadno odločitev, vendar jo v SAB razumemo predvsem v luči varovanja zdravja in življenja ljudi, ki sta temeljni ustavni vrednoti. V obrazložitvi je namreč navedlo, da bi v primeru razveljavitve zakonske ureditve nastala pravna praznina in država ne bi mogla izpolnjevati svoje ustavne obveznosti varovanja zdravja in življenja ljudi. Takšna odločitev, ki je navedene odloke zgolj razveljavila, pa ima v praksi določene pomanjkljivosti, kar je v ločenem mnenju priznala tudi ustavna sodnica Šugman Stubbs. Uvaja namreč razlikovanje med tistimi kršilci odlokov, ki so globe že poravnali in so zadeve postale pravnomočne, in tistimi, katerih zadeve še niso postale pravnomočne. Dejstvo, da so bili mnogi kaznovani na protiustavni podlagi, v SAB ocenjujemo kot nedopustno, zato povsem podpiramo temeljni namen tega predloga zakona, ki bi omogočil to, česar ustavna odločba ni. Žal pa smo v sklopu zakonodajnega postopka slišali opozorila, da tudi predlog zakona kot tak ne upošteva vseh pravnih položajev in posledično ne zadošča načelu neenake obravnave. Vprašljivo je zlasti poseganje v pravnomočno zaključene postopke, kar je opozorila tudi naša Zakonodajno-pravna služba. Na ta pomislek so opozorili tudi na Vrhovnem državnem tožilstvu in v tem delu se v SAB pridružujemo mnenju obojih. Prav tako niso upoštevani odloki, ki so bili izdani po 30. 6., in to kljub temu, da so temeljili na protiustavni zakonski podlagi. Kljub nekaterim pomanjkljivostim in tveganjem, ki sem jih omenila zgoraj, v SAB predlagano rešitev podpiramo. V nadaljnjih fazah postopka bi lahko zakon ustrezno popravili in prilagodili, če bi bila volja seveda, ter dosegli končen rezultat, to je pravičnost. Hvala lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. **MAG. Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovani! V Poslanski skupini nepovezanih poslancev obžalujemo, da se je vladajoča koalicija odločila, da bo še drugič v tem letu zavrnila možnost, da popravi povzročene krivice zaradi izrečenih kazni za nespoštovanje vladnih odlokov za prekrške, za katere so v nekaterih primerih redna sodišča odločila, da sploh ni šlo za prekrške. Ti so bili po odločitvi Ustavnega sodišča izrečeni na podlagi predpisov brez zakonske in s tem ustavne podlage. S tem bi vsaj do določene mere koalicija povrnila izgubljeno zaupanje ljudi v pravno državo. Predlog zakona je pripravljen na podlagi zakona, ki smo ga v Poslanski skupini nepovezanih poslancev letos predlagali za abolicijo in amnestijo mariborskih dijakov. Še pred zadnjo sodbo Ustavnega sodišča smo poudarjali, da so represivni organi vladne odloke uporabljali nesorazmerno in nepravično kaznovali tudi mariborske dijake, ki so zgolj zahtevali vrnitev v šolske klopi, torej svojo ustavno pravico do izobraževanja, in so pri tem upoštevali vse varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Še več, iz policijskih zapisnikov je bilo moč sklepati, da niso bili kaznovani zaradi zbiranja na javnem kraju, temveč so bile kazni izrečene za besede, ki so jih javno izrekali in zapisali na protestne plakate. Zaradi pregona mariborskih dijakov smo se celo znašli v letnem poročilu globalnega združenja organizacij civilne družbe Civicus, ki ga sestavlja več kot 8 tisoč 500 društev in organizacij iz 175 držav; in to v delu, ki govori o omejevanju državljanskih in demokratičnih svoboščin. Ta naš predlog zakona je vladajoča koalicija zavrnila že pred poletjem. Pred kratkim je Okrožno sodišče v Mariboru ustavilo postopek o prekršku še za zadnjo dijakinjo od treh mladoletnih dijakov, dijakov, ki so bili vabljeni na sodišče zaradi sodelovanja na februarskem mirnem shodu za vrnitev v šolske klopi. Sodišče je postopek o prekršku ustavilo iz razloga, ker dejanje ni prekršek, v obrazložitvi pa zapisalo, da je dejansko šlo za poskus sankcioniranja dijakov zaradi izražanja stališč in ne nedovoljenega zbiranja in neupoštevanja varovalnih ukrepov. Ugotovilo je, da so mladoletni dijaki na mirnem shodu in ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov zgolj opozarjali na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja. Ampak mariborsko sodišče je oprostilo zgolj mladoletne dijake. Za enak prekršek, za katerega je sodišče ugotovilo, da sploh ni bil prekršek, pa so bili kaznovani tudi polnoletni dijaki, ki so globo že plačali, prekrškovni postopek pa je bil pravnomočno končan, kar pomeni, da jim je bila povzročena neenakost pred zakonom. Medtem je Ustavno sodišče ugotovilo, da je bilo lepo število vladnih odlokov, ki so omejevali svobodo posameznikov v času epidemije, neveljavnih, saj so temeljili na Zakonu o nalezljivih boleznih, ki je bil v delu, na katerega so se sklicevali, protiustaven. Ustavno sodišče je poudarilo, da je treba tudi v času epidemije posegati v osnovne človekove pravice ter ustavne pravice državljanov z veliko previdnostjo, občutkom za pravo mero in z veliko natančnosti. In tudi mariborski dijaki in dijakinje so bili med temi žrtvami protiustavnega poseganja v ustavne pravice. Izgovori, ki smo jih pogosto slišali, da je zakon star in da ga nobena prejšnja vlada ni popravila, so zgolj preusmerjanje pozornosti, saj je vlada med epidemijo v tako imenovanih PKP-jih spreminjala nekatera določila ravno tega Zakona o nalezljivih boleznih. Na pomanjkljivosti zakona in odlokov, ki jih je sprejemala, pa je opozarjala tudi pravna stroka. Zato smo nepovezani poslanci skupaj s poslanci LMŠ, SD in Levice vložili predmetni zakonski predlog za abolicijo in amnestijo vseh, ki so bili kaznovani za prekrške na podlagi neustavnega Zakona Zakona o nalezljivih boleznih in s tem vladnih odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja ljudi. S tem zakonom bi zajeli tudi omenjene polnoletne mariborske dijake, saj so bili tudi ti kaznovani na podlagi neustavnih vladnih odlokov. Zakon, ki smo ga vložili, vsebinsko temelji torej predvsem na pravičnosti in enakosti pred zakonom za vse neupravičeno kaznovane kršitelje in nam omogoča, da preprečimo nadaljnje izrekanje kazenskih sankcij v nezaključenih prekrškovnih postopkih, ki so bile odrejene na podlagi neustavnih prepisov; in da ljudem, ki so bili že pravnomočno sankcionirani, povrnemo vsaj plačane globe. Naš predlog predstavlja najhitrejšo pot do tega, da se lahko odločba Ustavnega sodišča izvrši čim prej, še posebej po tem, ko je koalicija sama zavrnila vladno novelo Zakona o nalezljivih boleznih. Zato smo koalicijo pozvali, da nam stopi naproti in da skupaj do plenarne seje zakonski predlog izboljšamo. Žal nismo bili slišani. Upam pa, da so tako vladni predstavniki kot tudi poslanci koalicije slišali vsaj Vrhovno državno tožilstvo, ki je naš predlog, da bi se sistemsko uredilo nevzdržno situacijo glede neustavnih vladnih odlokov, pozdravilo. Hvala. Hvala lepa. Mag. Dejan Kaloh bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Predsedujoči, hvala. Spoštovani kolegi poslanci, poslanke! Predlagatelj predlaga, da se za prekrške zoper posameznike, ki so kršili neustavne podzakonske predpise Vlade Republike Slovenije v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, uvede abolicija kot oblika amnestije, ki obstaja v tem, da se opusti kazenski pregon oziroma da se prekrškovni postopki ustavijo in da s tem kazenskih sankcij oziroma glob zaradi storjenih kršitev zanje ni mogoče izreči in izterjati. Predlagatelj predlaga amnestijo za kazni kršiteljem, izrečene v hitrem prekrškovnem postopku s plačilnim nalogom, za katere so globe že postale pravnomočne; in tudi za tiste, ki so izrečene globe že poravnali. Meni, da bo s tem povrnjeno zaupanje ljudi v pravno državo. Na tem mestu je seveda treba najprej poudariti, da izdaja odlokov, ki sodijo na področje zakonodajnega urejanja, ni bila posledica nekakšne samovolje Vlade Republike Slovenije, pač pa nepopolne zakonske ureditve, ki Vladi Republike Slovenije v trenutku, ko je bilo treba v krizni situaciji in razmerah višje sile nemudoma ustrezno odreagirati za zaščito javnega zdravja, javnega zdravja, enostavno ni nudila zadostne pravne podlage, v skladu s katero bi bilo mogoče nemudoma odločiti. Naknadno razveljavljenje odlokov s strani Ustavnega sodišča in poprava pomanjkljive zakonske ureditve oziroma dopolnitev zakonske ureditve z zakonsko vsebino, ki v trenutku izdaje odloka ni obstajala, ne daje nikakršne podlage za ex tunc razveljavitev v trenutku izvedbe protestov povsem legalno in legitimno izrečenih kazni. Takšna odločitev Ustavnega sodišča tudi ne pomeni, da bodo kazni, že izrečene na njihovi podlagi, padle, in ne dopušča možnosti uveljavljanja povračila že plačanih predpisanih glob. To izhaja tudi iz obrazložitve Ustavnega sodišča, kdor si je seveda to obrazložitev tudi prebral. Vlada Republike Slovenije je v svojem mnenju poudarila, da je Državni zbor 15. julija 2021 ob ponovnem glasovanju zavrnil predlog sprememb Zakona o nalezljivih boleznih in s tem tudi predlagano rešitev, da se vsi nepravnomočno končani prekrškovni postopki zaradi kršitve druge oziroma tretje točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, začeti do 3. junija 2021, ustavijo. Takšna odločba bi seveda omogočila, da prekrškovni organi postopke, ki še niso pravnomočno končani, zaključijo. Sedaj pa bodo morali postopke voditi in o njih odločati. Šele na podlagi rednih pravnih sredstev bodo zadeve odstopljene v reševanje na pristojna sodišča. Prekrškovni organi se namreč pri odločanju ne morejo sklicevati na tako imenovan exceptio illegalis. Predlog sprememb ZNB je naslovil vprašanja, ki jih ureja predlog predlagateljevega zakona v 1. členu, pri čemer se je nanašal na vse nepravnomočne prekrškovne postopke zaradi kršitve druge oziroma tretje točke prvega odstavka 39. člena omenjenega zakona, za kateri je Ustavno sodišče, kot že rečeno, odločilo, da sta ti dve točki v neskladju z Ustavo. Zaradi zavrnitve predloga sprememb Zakona o nalezljivih boleznih bo Vlada Republike Slovenije seveda pripravila novo besedilo sprememb tega predmetnega zakona, kjer bo v največji možni meri sledila dosedanjemu stališču, da je treba urediti abolicijo za vse nepravnomočno končane prekrškovne postopke zaradi kršitve druge oziroma tretje točke prvega odstavka 39. člena ZNB. podobni rešitvi je seveda v svojem mnenju pozvala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Glede na vse navedeno seveda v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predmetnega zakona ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Tina Heferle bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. V nobeni pravni demokratični državi posameznik ne bi smel biti kaznovan na podlagi neustavnih predpisov. V nobeni, še najmanj v naši državi. Pa žal se je pod to vlado zgodilo prav to. Več kot 10 tisoč obravnavanih prekrškov in za več kot 2 milijona evrov izrečenih glob na podlagi vladnih odlokov, za katere je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da so v neskladju z Ustavo in z našim pravnim redom. V duhu največje dobronamernosti, ki jo v LMŠ premoremo, bi si morda lahko rekli – okej, vlada je naredila napako, hudo napako, ljudi je kaznovala in jih finančno oškodovala brez ustrezne pravne podlage. In če gre za napako, jo dajmo popraviti. V LMŠ smo zato skupaj z opozicijo pripravili zakon, po katerem bi vsem našim državljanom, ki so ali bi še morali plačati denarno kazen, ki temelji na neustavnih vladnih predpisih, to krivico popravili. Vrnili bi jim njihov denar oziroma v primerih, ko teh kazni še niso plačali, bi jim to kazen enostavno spravili s sveta. Tako imenovani zakon o aboliciji je bil dobronameren, predvsem pa pravičen in nujen z ustavnopravnega vidika in nujen z družbenega vidika. Ampak takoj ko je ta koalicija zavrnila predlog, da se našim državljanom vrne njihov denar, denar, ki so ga izgubili zaradi tega, ker je ta vlada sprejela neustavne predpise, so maske padle. Spoštovane državljanke in spoštovani državljani, vaši trenutni vladi, ki jo vodijo stranke SDS, NSi, preostanek SMC-ja in podporniki iz stranke SNS-ja in Desusa, je prav malo mar, da ste bili na neustaven način primorani plačati več kot 2 milijona evrov v državno blagajno. Prav malo je tej vladi mar za vaše pravice, kajti vaša pravica, spoštovani državljani, je, da vam vlada vlada na zakonit način. Še enkrat. Naš predlog je bil, da se vam ta krivica popravi in da se posledice neustavnih vladnih predpisov odpravijo in da se vam povrne že plačane globe. Pa žal poslanci manjšinske koalicije so se odločili, da do tega, spoštovani državljani, niste upravičeni. Morda na tem mestu še največ pove star latinski rek, ki pravi takole:

V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Danes pravzaprav je za slovensko znanstvenoraziskovalno skupnost pa tudi za celotno državo, družbo en izjemno pomemben dan. Prav zaradi tega trenutka tukaj. Prvič se bomo pogovarjali o povsem novem, sodobnem, mednarodno primerljivem zakonu o raziskovalni in inovacijski dejavnosti v tej državi. To smo uspeli narediti zaradi tega, ker smo znali stopiti skupaj. Danes začenjamo razgovor o procesu, ki je trajal vse od leta 2015, ko je znotraj resornega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport posebna delovna skupina opravila prvo delo. Prvo delo, ki je bilo potem nadgrajevano skozi celotno obdobje vseh treh vlad, ki so se v tem času tudi oblikovale in delovale znotraj resornega ministrstva. Prav v zadnjem koraku je s pomočjo sedanjega državnega sekretarja in pa njegove ekipe na ministrstvu in v tesnem sodelovanju z vsemi vključenimi deležniki vlada lahko pripravila, obravnavala in v parlament poslala predlog zakona, o katerem bo sedaj tekla obravnava. In dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri tem dolgoletnem, dolgotrajnem in zelo zahtevnem procesu, ki ste sodelovali z razumom in zavedanjem, kako pomembno je preseči tako politične kot tudi interesne potrebe zato, če želimo pomagati zdravemu in v znanje usmerjenemu nadaljnjemu razvoju te družbe. Pokazali smo, da je možno najti ne samo kompromise, ampak v resnici na koncu konsenz o tem, kar je zavedeno tudi v tem zakonu. Verjamem, da bodo tudi točke, kjer se bomo še pogovarjali, argumentirali, pojasnjevali in razpravljali. Verjamem pa, da bomo sledili temu, kar nam je tudi sama znanstvenoraziskovalna skupnost enotno sporočila v teh dneh. Dobili smo pisma podpore temu zakonu s strani vseh štirih ključnih znanstvenoraziskovalnih organizacij v tej državi. Dobivamo pisma podpore tudi zasebnih raziskovalnih institucij, tistih, ki so najbolj tesno povezane tudi z gospodarskim delom. In to nam sporoča, kako pomemben je razvoj in pa podpora države znanosti, ki je po eni strani usmerjena v temeljno znanstveno raziskovanje, po drugi strani pa v neposredno uporabniško znanstveno raziskovanje. To je tista prava in najbolj zdrava kombinacija tega, da znanje predstavlja temeljno izhodišče tako za razvoj družbe kot tudi gospodarstva. Prav tako želim posebej izpostaviti tudi to, da je naš zakon v večini pogledov in pa rešitev takšen, da sovpada tudi s sodobnimi trendi, ki se vzpostavljajo sedaj pri oblikovanju tako imenovanega evropskega skupnega raziskovalnega prostora. In tule sledimo z roko v roki drug drugemu in dokazujemo, da smo tudi v teh rešitvah v resnici tisti, ki znamo krojiti širši mednarodni raziskovalni prostor in pa podporo ter tiste ukrepe, ki so ključni za nadaljnje procese. Hvala lepa še enkrat vsem skupaj za vso pomoč, ki ste jo in ki jo boste dali pri podpori in obravnavi našega skupnega zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki ga razumem kot našo skupno moralno in tudi profesionalno zavezo za dobro, zdravo in v razvoj usmerjeno družbo te države. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Željko Cigler bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. **ŽELJKO hvala za besedo. javni znanstvenoraziskovalni sektor v državi. Čeprav ima predlog, ki je trenutno na mizi, kar nekaj težav, vključno s tem, da zadostnega financiranja znanosti v ničemer v resnici ne zagotavlja, ga bomo v tej fazi podprli, v nadaljevanju postopka pa bomo predlagali nekatere spremembe, da se pač zakon v končni izvedbi izboljša. Slovenija je namreč v Evropi na samem dnu po javnih vlaganjih v raziskovanje in razvoj, saj zanje iz proračuna v naši državi namenimo zgolj 0,52 odstotka bruto družbenega proizvoda, kar je krepko pod povprečjem Evropske unije in to povprečje znaša 1,4 V zadnjih letih je Slovenija glede na kriterije in kazalnike Evropske komisije padla iz skupine visoko inovativnih držav. Med vsemi članicami Evropske unije se je v Sloveniji od leta 2012 do 2019 ta indeks inovativnosti znižal najbolj, in sicer za 9,9 odstotne točke, skoraj 10 procentov. To je tudi posledica tega, da smo bili v letu 2014 priča 26,5-odstotnemu padcu proračunskih sredstev za raziskave in razvoj glede na leto 2011. Leta 2016 je Slovenija pristala, pazite, na zadnjem mestu glede na indeks števila raziskovalcev v Evropski uniji. Navkljub nekoliko višjim sredstvom v zadnjih proračunih pa Slovenija zaostaja za cilji iz Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, ki je bila sprejeta v Državnem zboru 2011. Ta cilj, torej do leta 2020, je vsaj en procent BDP namenjenega za znanost in raziskave. Znanost je dolgoročna dejavnost, tega se v Levici zavedamo in poudarjamo. Če bodo vlade prepuščale zgolj finančnemu stagniranju ali, še huje, ponovnim finančnim rezom ali odvisnosti od profitnega motiva in pa trga, bo Slovenija obsojena na stagniranje in na periferijo svetovnega kapitalizma in tudi na ekonomsko podrejenost državam, ki v znanost za razliko od nas vlagajo. Če želimo dejansko razvijati lastno znanstvenoraziskovalno dejavnost in s tem vsesplošen napredek vseh in dajati podporo podjetništvu, na katerega se koalicija tako rada sklicuje, moramo zagotoviti vsaj 10 do 20 let stabilnega financiranja znanosti, ki bo v stalni rasti, ne glede na gospodarska in finančna tveganja. Ne glede na višino financiranja je problematičen tudi način financiranja javnim raziskovalnim organizacijam, ki ne zagotavlja stabilnega, to je institucionalnega vira financiranja. Posledično raziskovalke in raziskovalci živijo v eksistenčni in profesionalni negotovosti. Skoraj nikoli ne vedo, ali si bodo lahko zagotovili financiranje za naslednjih nekaj let. Ne morejo se tematsko včasih niti dolgoročno specializirati, ker morajo delati pač tisto, kar s tem ali onim projektom dobijo. S tem se njihove specializacije in kariere drobijo. Proizvajajo se plitko znanje in lažne strokovne avtoritete. Posebej ogroženo je temeljno raziskovanje, ki nima nikakršne kontinuitete in je stihijsko. Poleg tega je onemogočeno določanje jasnih nacionalnih raziskovalnih prioritet. Največ, kar bi lahko ta zakon doprinesel, je torej stabilno financiranje oziroma jasna razdelitev proračunskih sredstev za financiranje institucionalnega programskega in razvojnega stebra financiranja znanosti na inštitutih in univerzah v državi. Navkljub današnji retoriki o zagotovitvi sredstev v Levici opozarjamo, da zakon, kot je napisan, celotnega obsega proračunskih sredstev ne zagotavlja. Vlade in parlamenta v ničemer ta zakon, ki je predlagan, ne zavezuje k sprejetju takšnih proračunov, ki bi dejansko zagotovili stabilno financiranje znanosti. Zakonsko določeno financiranje na ravni enega procenta s tem zakonom zato ni garantirano, saj zakon ne določa pravice univerz in javnih raziskovalnih zavodov do financiranja. Financiranje znanosti je tako odvisno od vsakokratnih proračunov in s tem od vsakokratne politične ter javnofinančne situacije. Poleg tega je treba jasno povedati, da zakon v prehodnih določbah določa, da se bo ta en procent BDP dosegel zelo počasi, v naslednjih šestih letih. Če bo sreča na naši strani in bodo vlade upoštevale usmeritve tega zakona, bomo torej en procent bruto družbenega proizvoda za znanost dosegli v letu 2028. V Levici ne moremo oceniti, da je to dobro; sploh pa ne, da je to podpora podjetništvu, na katerega, še enkrat poudarjam, ta vlada in ta koalicija rada prisega, ampak očitno zgolj v besedah. Poleg tega ključnega pomisleka imamo v Levici še nekatere, ki so povezani z delovnopravnim položajem zaposlenih v znanstvenoraziskovalnih dejavnostih in z usmeritvami javnih raziskovalnih zavodov. Predlog uvaja tako imenovane dvojne plače za raziskovalce, ki sredstva dobijo iz drugih virov. Takšna določba bo pomenila razslojevanje akademskih delavcev glede na dobičkonosnost dejavnosti in na položaj znotraj institucij. Dvojne plače pomenijo tudi veliko odstopanje ne samo od enotnega plačnega sistema, ampak od temeljnega načela plačnega sistema; to je, da se krši načelo enako plačilo za primerljivo delo. Finančni viri namreč nastopajo kot kriterij pri določitvi plače in ne, kot je to pravilno, da je kriterij obseg in zahtevnost dela. Gre za zelo sporen precedens, opozarjamo v Levici. Vlada prav tako ni upoštevala pozivov sindikata, naj se v zakon vpiše, da raziskovalci znotraj javnih raziskovalnih organizacij opravljajo raziskovalno delo v okviru delovnega razmerja. S tem se dopušča prekarizacijo znanstvenoraziskovalnega dela. V Levici bomo previdni tudi pri določbah, ki so povezane z lastništvom inštitutov oziroma s premoženjem javnih raziskovalnih zavodov. Po navedbah Vlade gre za uvajanje podobnega statusa nepremičnin, kot to velja za univerze. A v Levici menimo, da lastništvo inštitutov preko svobode upravljanja podjetij lahko vodi v napačno razumevanje znanstvenoraziskovalnega dela. Škodljivo bi bilo, da bi se znanost, toliko bolj če je financirana z javnimi sredstvi, podredila potrebam preprostega trga. V kombinaciji z dvojnimi plačami lahko ta zakon uzakoni močno spodbudo, da se raziskovalni inštituti usmerijo v potrebe trga in zasledovanje zgolj profitnega motiva. Vse navedeno bomo v Levici naslovili v prihodnjih vsebinskih obravnavah tega zakona. Ker pa je namen in cilj predloga zakona, to je zagotovitev stabilnega financiranja znanosti tisto, za čimer v Levici stojimo in torej podpiramo, bomo zakon v tej fazi obravnave podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvolite. **IVA DIMIC Hvala, spoštovani podpredsednik Državnega zbora. Spoštovana ministrica, spoštovani državni sekretar, vsi prisotni v tej dvorani! Novi Sloveniji - krščanskih demokratih imamo v svojem temeljnem programu zapisano, da so izobraževanje, znanost in raziskovanje temelji naše blaginje. Raznolik srednješolski in raziskovalni prostor je naša velika prednost, ki jo moramo ohraniti. Brez izobraževanja, znanosti in raziskovanja v globalno povezanem svetu ne bomo mogli biti konkurenčni na področju sposobnosti in idej. Visoko šolstvo in znanost sta temelj družbenega napredka. Spodbujamo tesno sodelovanje z gospodarstvom, saj je za uporabo novih tehnologij in ustvarjanje dodane vrednosti ključen prenos novih tehnoloških idej na trg. Današnji zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, šport in mladino pod ministrovanjem dr. Simone Kustec in državnega sekretarja dr. Mitje Slavinca je dobil močno oziroma soglasno podporo vseh reprezentativnih organizacij in združenj, torej deležnikov, katerih se zakon najbolj tiče. V dopisu Slovenske akademije znanosti in umetnosti so zapisali, »Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je temeljni zakon, ki ureja delovanje in financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Predlagani zakon bo izboljšal razmere in raziskovalno delo in z dodatnimi sredstvi,« – želim poudariti z dodatnimi sredstvi – »omogočil hitrejši razvoj na znanstvenoraziskovalnem delu osnovnega lastnega znanja ter njegov uspešnejši prenos v prakso, predvsem za dvig tehnološke absorpcijske kapacitete slovenskih podjetij. Le tako bo Slovenija lahko ne le sledila, temveč se postavila ob bok razvitim državam«. Konec navedbe. To so zapisali v dopisu Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Rešitve zakona so usmerjene v zagotavljanje pogojev za razvoj kakovostno in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti, zagotavljanje podlag za ustrezno in stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij. Vzpostavlja se pogoje za učinkovito strateško načrtovanje in usmerjanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na državni ravni. Predlagane rešitve v zakonu izhajajo iz strateških dokumentov. Zakon med drugim sledi ciljem Resolucije o raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020. V zaključni fazi je tudi nova, desetletna znanstvenoraziskovalna in razvojna strategija Republike Slovenije 2021–2030. Zakon je tako po več kot desetletju in kar nekaj neuspešnih poskusih preteklih ministrov popolnoma usklajen in je nujen za nadaljnjo uspešno delo znanstvene in inovacijske skupnosti, saj bo omogočil njen razvoj za rast slovenskega gospodarstva v korist celotne slovenske družbe. Močno delujoče gospodarstvo je najboljša sociala za vse državljane. Zagotovo je bilo usklajevanje zakona zahtevno in je terjalo napor vseh vključujočih, vendar so na ministrstvu dali besedo, da bodo pripravili dober zakon, ki bo dobil soglasje in podporo vseh, tako vodstva inštitutov, vodstva univerz, Sveta za znanost Republike Slovenije, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Sviza, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije kot tudi slovenskega gospodarstva. Danes lahko rečem, da je Trud je poplačan in zavedanje, da je zakon pomemben za boljšo prihodnost nas vseh, mednarodno konkurenčnost in odličnost slovenske znanosti, naj nas danes poveže in naj razprtije izzvenijo. Delamo dobro in še boljše je, če dobro delamo skupaj. Poslanci Nove Slovenije bomo zakon o znanstvenoraziskovalni inovacijski dejavnosti soglasno podprli. Hvala lepa. Mateja Udovč bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Izvolite. **MATEJA

Na septembrski seji bomo opravili razpravo o pomenu in razvoju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za našo družbo. Gre za področje, ki je strateškega pomena za vsako družbo, in področje, ki si ga ne moremo lastiti nobena stranka. Dobili smo tudi nekaj pozivov iz civilne družbe ter stroke k sprejetju predlaganega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga danes obravnavamo. V zakonu so prepoznali številne pozitivne rešitve. Slovenska akademija znanosti in umetnosti v njem vidi več možnosti za izboljšanje razmer za raziskovalno delo in spodbujanje hitrejšega razvoja na znanstvenoraziskovalnem delu osnovnega lastnega znanja ter uspešen prenos znanja v prakso. Izpostavljajo celo možnost dviga tehnološke absorpcijske kapacitete slovenskih podjetij. Sazu predlog zakona podpira, Rektorska konferenca, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Inženirska akademija Slovenije predlog prav tako podpirajo. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je eden od podpornikov zakona, ki je svojo podporo zakonu prav tako javno predstavil. Njegovo nedavno sporočilo za javnost je zelo zgovorno. Izpostavili so, da je bilo usklajevanje predloga zakona zahtevno in in konfliktno, a na koncu je sledilo priznanje, da so se le uspeli uskladiti ob zavedanju, da lovimo zadnji vlak za boljšo prihodnost, mednarodno konkurenčnost in odličnost slovenske znanosti. Bolje se ne bi mogli strinjati tudi mi. Novih rešitev v predlogu zakona je veliko. Kot navaja predlagatelj sam, so številne poglavitne rešitve usmerjene v zagotavljanje pogojev za razvoj kakovostne in svetovno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Predlog vzpostavlja pogoje za učinkovitejše strateško načrtovanje in usmerjanje znanstvenoraziskovalnih dejavnosti na državni ravni. Znanstvenoraziskovalna dejavnost pa je po predlogu zakona horizontalna dejavnost, ki bo vključena v različne sektorske politike. Pa poglejmo še nekatere druge rešitve predloga zakona. Predvidena je vzpostavitev posebnega strokovnega posvetovalnega telesa vlade, to je Razvojnega sveta. Uvaja se stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in povečanje proračunskih sredstev na en odstotek bruto domačega proizvoda. Predlog zakona prav tako uvaja stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in štiri stebre: institucionalnega, programskega in razvojnega stebra ter steber za financiranje programov nacionalnih raziskav. Končno bo uvedena tudi možnost nagrajevanja raziskovalcev, največ v višini do dvakratnika osnovne plače, če bodo za to zagotovljena sredstva, ki niso sredstva državnega proračuna. Za postavitev novega sistema je pomembna tudi nova definicija javne službe. V znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki obsega raziskovalne programe in mlade raziskovalce ter infrastrukturo, upravno in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V dosedanjih razpravah na temo financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti smo večkrat slišali, da je to področje specifično zaradi načina izbora najboljših raziskovalnih projektov. V zvezi s tem tudi predlagatelj sam navaja, da je neodvisnost financiranja, še posebej neodvisnost od političnega vpliva, ključnega pomena. S predlogom zakona se zagotavlja neodvisnost od političnih sprememb in posledično dolgoročno stabilen sistem. Po predlogu zakona bodo lahko javne raziskovalne organizacije zaradi prenosa znanj v družbo oziroma gospodarstvo ustanovile gospodarsko družbo. Takšna rešitev je odraz ključnega namena raziskovalnih aktivnosti, ki se lahko realizirajo tudi prek prenosa znanj v družbi. Ena od možnosti poti pa je seveda ustanavljanje podjetij, ki temeljijo na pridobljenem znanju, kar je v trenutno veljavni zakonodaji precej omejeno. Pri tem pa ne manjka varovalk za učinkovit nadzor nad postopki in naborom možnih ravnanj s to naložbo, vključno s potrebnim izstopom iz gospodarske družbe, ko so za to izpolnjeni vsi predpisani pogoji. V nadaljevanju bomo seveda lahko prisluhnili številnim argumentom za in kakšnemu argumentu proti, zato smo izpostavili zgolj nekaj ključnih rešitev novega zakona. Dobih rešitev pa je seveda mnogo, mnogo več. Menimo, da se s sprejetjem obravnavanega predloga zakona Sloveniji omogoča stabilno pot k doseganju uspehov svetovnih razsežnosti in sodelovanje z razvitimi državami, s predlogom zakona lahko dosežemo cilj Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije za obdobje 2011–2020 in to je vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse kritično refleksijo družbe, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest. V Poslanski skupini Stranke modernega centra si želimo družbo, ki bo temeljila na znanju, inovacijah ter gospodarskemu razvoju. Menimo, da s Predlogom zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti to lahko dosežemo. Predlog zakona bomo zato soglasno in z velikim veseljem podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavila Maša Kociper. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Znanost, razvoj in inovacije so neločljivo povezane z ekonomsko rastjo ter družbenim napredkom. Konkurenčnost in gospodarska rast lahko temeljita predvsem na nastajajočem znanju ter sposobnostih podjetij, da to znanje izkoristijo. Nekoč so bili najbolj pomembni produkcijski faktorji: zemlja, delo in kapital, danes pa je za razvoj ključno, da to vlogo prevzameta znanje in tehnologija. Naloga države, če želi svoje gospodarstvo ohraniti konkurenčno, je vsekakor ustvarjati okolja, ki spodbujajo nova znanja in podjetniško aktivnost na način, da preko javnih politik poskrbi za ustrezno infrastrukturo, kakovosten izobraževalni sistem, ustrezno zakonodajo ter predvsem ustrezne in dolgoročne vire financiranja, primerljive z drugimi državami. Slovenija je namreč na samem evropskem repu po vlaganjih v raziskave in razvoj. Dejstvo je, da je financiranje znanosti v Sloveniji od leta 2012 močno padlo glede na vse ostale družbene sektorje. Ministrstvo je v rebalansu proračuna za leto 2019 integralna sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost prvič povečalo za 24,44 milijona evrov, s čimer je bilo za znanost in raziskovanje prvič namenjenih več kot 200 milijonov evrov. Tudi za leti 2020 in 2021 je za ta namen na voljo dobrih 230 milijonov oziroma 251 milijonov v letu 2021. Kljub temu pa znanost ne uživa takšne podpore, kot bi ji glede na dodano vrednost, ki jo družbi ustvarja, morala pripadati. Ko govorimo o podpori, seveda ne mislim le na finančna sredstva, ampak tudi pogoje za uspešno znanstveno in raziskovalno delo. V Poslanski skupini SAB se močno zavedamo pomena znanosti in inovacij tako za razvoj naše države kot tudi za posamezne znanstvenike in raziskovalce ter se pridružujemo mnenju znanstvenikov, ki pravijo, da je postati tehnološko razvita družba stvar izbire in da moramo tej izbiri slediti ne glede na politiko, ki je v nekem trenutku na oblasti. Zato nas veseli, da smo prišli do točke, kjer sta v podpori pričujočemu zakonu, temu, ki je pred nami, poenoteni tako politika kot tudi stroka. Poleg novega zakona, ki ureja znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, predlog tako vzpostavlja nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela, njegov hitrejši razvoj in boljšo vključenost v evropski in svetovni raziskovalni prostor ter učinkovitejši prenos znanja ter povezovanje z gospodarstvom. Poglavitne rešitve so usmerjene v postopno povečanje javnih sredstev za raziskave in razvoj do višine enega odstotka BDP, ublažitev nihanja pri financiranju in hkrati zagotovitev nujne potrebne stabilnosti financiranja znanosti na univerzah in raziskovalnih inštitutih. Prav tako se opredeljuje institucionalni okvir oblikovanja in izvajanja javnih politik na tem področju, predvsem pa se omogoča hitrejši razvoj lastnega znanja, s katerim bo Slovenija postala konkurenčnejša in se postavila ob bok najrazvitejšim državam. V Poslanski skupini SAB menimo, da smo na zakon, ki bi vse to ustrezneje sistemsko uredil in začrtal novo pot, čakali predolgo. Znanstveno raziskovanje in razvoj ne smeta biti talca takšnih ali drugačnih ideologij. Družba znanja je družba vseh nas, zato bomo v SAB predlagani zakon v prvem branju vsekakor podprli. Strinjamo se namreč tudi z oceno Sviza, da ohranjanje obstoječega stanja bi pomenilo, da bi slovenska znanost tudi v prihodnje drvela proti nepomembnosti, odhodu najboljših raziskovalcev v tujino, raziskovalni inštituti in oddelki pa bi se še hitreje spreminjali v muzeje za odsluženo raziskovalno opremo. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Ivan Hršak. Izvolite.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovana ministrica z ekipo, spoštovane kolegice in kolegi! Slovenci smo v sami špici športnih elit, slednje nenehno dokazujemo. Na tem mestu bi lahko diskutirali o vlaganju v šport in o tem, kakšno dodano vrednost imajo uspehi naših športnikov, na primer na gospodarski razvoj, našo turistično panogo in o tem, ali znamo povezati te stične točke in v naš prid izkoristiti dane možnosti. Podobno se lahko pohvalimo tudi z odličnimi raziskovalci, katerih imena so dobro poznana in predstavljajo elito po vsem svetu, pa naj gre za znanstvenike uglednih raziskovalnih inštitutov ali pa za akademike naših univerz. To nenazadnje dokazujemo tudi v povezavi z aktualno zdravstveno krizo in v boju proti epidemiji v povezavi z razvijanjem zdravila proti bolezni covid-19. Ravno v času najhujše krize se je pokazalo, kako smo v Sloveniji v kratkem času sposobni združiti moči in sodelovati pri velikih znanstvenih interdisciplinarnih projektih. Izkazalo se je, da si znanost želi vračati družbi tisto, kar je ta vložila vanjo, da ji s svojim znanjem želi pomagati in da si želi z njo tudi ustrezno komunicirati z namenom, da bi bila bolje razumljena in izkoriščena v prid splošni družbeni blaginji. Zdravstveni izziv koronavirusa je v Evropi in povsod drugod po svetu pokazal nujnost še večje podpore znanosti, raziskovanju in izobraževanju novih vrhunskih strokovnjakov. Da so znanost in inovativnost ter raziskovalna dejavnost gibalo vsesplošnega napredka vsake družbe in celotnega človeštva, ne gre oporekati. Družbeni napredek in blaginja slehernega ter vseh članov skupnosti v vseh pogledih sta tako tesno povezana in soodvisna od tega, kakšno mesto ima znanstvenoraziskovalna dejavnost v neki državi, kako država tretira to področje. Izhodiščni temelj vse znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa je v izobraževalnem sistemu. Glede na to, da je slednji primerjalno gledano odličen, imamo Slovenci odlično predispozicijo tudi v svetu znanosti in raziskovalne dejavnosti. Ključno spoznanje ob vsem tem pa je, da je vse te sfere nujno interdisciplinarno povezati v medsebojno sodelovanje z gospodarstvom. Če povežemo in združimo vse te faktorje, nam zgodba o uspehu ne uide. Je pa treba zato imeti prave okvirje – programske, infrastrukturne, statusne in seveda finančne. Zakon o raziskovalni razvojni dejavnosti že od leta 2002 narekuje okvir delovanja znanstvenoraziskovalne sfere. Že leta potekajo priprave novega, modernejšega, naprednejšega zakona, ki bi raziskovalcem, znanstvenikom in raziskovalnim inštitucijam omogočil lažje delo, predvsem pa več finančnega stabilnega vlaganja na to področje ter možnost povezovanja z gospodarsko sfero in odpiranje prostora s prenosom in uporabo znanja. Raziskovalci si zaslužijo stabilno in stimulativno delovno okolje, njihovo znanje in kreativnost sta za vse nas neprecenljive vrednosti. Ne zaslužijo si slabe zakonske popotnice, ki bi še naprej ovirala oziroma omejevala njihovo inovativnost in delitev znanja in s tem napredek celotne družbe. Strinjamo se, da mora biti posebna skrb namenjena stabilnemu zagotavljanju virov financiranja, prav tako pa je nujno, da so vzpostavljeni enakopravni pogoji za znanstvenoraziskovalno delo za vse raziskovalce in vse inštitucije, ki lahko bistveno prispevajo k napredku družbe. Predlog zakona, ki je pred nami, vse to po naši oceni vključuje. Pomembno je tudi, da je bil usklajevan in je usklajen z vsemi deležniki in ima podporo vseh, ki so vpeti v znanstvenoraziskovalno inovacijsko dejavnost. V nadaljevanju parlamentarnega postopka bo bržkone potrebno še kaj razjasniti in morebiti tudi dopolniti ali celo drugače zastaviti, ključno pa je, da končno dobimo prenovljene sistemske okvirje za učinkovito podporo okolju znanosti.

Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica s sodelavko, spoštovani državni sekretar, spoštovani direktor Direktorata za znanost! »Izzivi sodobne družbe zahtevajo kritičen razmislek in raziskovanje vzrokov zanje, predvsem pa prenovo načina življenja, delovanja, ustvarjanja in povezovanja.« Gre za uvodni stavek ocene stanja in razlogov za sprejem zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in nemoč se je s tem ne strinjati, še posebej zato, ker je znanje dobrina, ki izpolnjuje tako posameznika kot družbo v celoti. Iz znanja pa se rojeva znanost, ki ima bistveno vlogo pri družbenem napredku in ustvarjanju blaginje. Danes je končno pred nami zakon, ki skozi zakonodajni okvir omogoča krepitev splošnega razvoja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter pospešuje in spodbuja znanstveno raziskovanje, namenjeno pridobivanju splošno pomembnega znanja ter širjenju in poglabljanju znanstvenih spoznanj. Zakon vsekakor prihaja prepozno, ampak danes je tu. V prejšnjih dveh poskusih je objektivno gledano za sprejetje zakona zmanjkalo nekaj časa, ki je v politiki vreden kot zlato. V teh nekaj izgubljenih letih pa se je žal povečal razkorak med želeno in realno dinamiko znanstvenoraziskovalnega razvoja. Znano je, da razmere v slovenski znanosti niso dobre in razlog za to je tudi okostenel in star zakonodajni okvir. Nerešeni razvojni izzivi so v času epidemije še povečali ranljivost Slovenije, nekateri pa so se z epidemijo še zaostrili. To zlasti velja za znanstvenoraziskovalni sektor zaradi manka vsesplošnega družbenega razumevanja pomena znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema. Nesporno dejstvo je, da Slovenija v razvoju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne dosega želene dinamike razvoja, torej za tem ciljem bistveno zaostaja. Raziskovalne inštitute pestijo težave z nabavo nove opreme in pomanjkanjem primernih prostorov za delo. Velik izziv je vprašanje, kako pritegniti in zadržati najboljše mlade raziskovalce. Državni proračun znanosti namenja premalo denarja, delež je sramoten, saj je cilj vlaganja javnih sredstev v višini enega procenta BDP danes bolj oddaljen, kot je bil leta 2011. Ampak kljub okorelosti neperspektivnega zakonodajnega okvirja in sistemskim težavam, ki pestijo znanstvenoraziskovalno dejavnost, se slovenska znanost lahko pohvali s trendom rasti izjemnih dosežkov znanstvenikov. Zakon, ki je danes pred nami, ta vprašanja odpira in jih ustrezno naslavlja. Njegove poglavitne rešitve so usmerjene v zagotavljanje pogojev za razvoj kakovostne in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti z zagotavljanjem podlag za stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, možnosti nagrajevanja odličnih raziskovalcev, odprt dostop do znanstvenih objav ter skrb za visoko raven etičnosti in integritete v znanosti. Vzpostavljajo se tudi pogoji za učinkovitejše strateško načrtovanje in usmerjanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na državni ravni. Po naši oceni je ključna uvedba stabilnega financiranja, ki bi se naj realiziralo čez postopno povečanje proračunskih sredstev in približalo enemu odstotku bruto domačega proizvoda, in sicer z letno rastjo 0,8 promila v BDP. Za primerjavo leta 2020 je ta delež znašal 0,52 procenta. Do doseganja ciljne vrednosti enega procenta nas čaka še zahtevna pot, ampak začnimo z vrabcem v roki in pogledujmo proti golobu na strehi. V naši poslanski skupini smo zadovoljni, da se z zakonom zavezujemo k večji internacionalizaciji tega področja, saj se bodo postopki za izbor aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, pri katerih sodelujejo tuji strokovnjaki, izvajali v tujem jeziku. Samozadostnost in lingvistična zaprtost nas zapira pred mednarodno raziskovalno skupnostjo in koriščenjem vseh potencialov, ki nam jih ta ponuja. Meje v znanosti ne smejo biti geografske. Škoda je le ta, da ministrica ni zmogla poguma ali odločnosti, da se zoperstavi zadnji noveli Zakona o tujcih in je zaradi kapric svojega ministrskega kolega notranjega ministra pred vrati pustila vrhunske študente iz Zahodnega Balkana, ki se želijo znanstveno izpopolnjevati v naši državi. Prav tako izražamo pričakovanje, čeprav nam upanje z vsakim dnevom te vlade bolj usiha, da resorna ministrica ni in ne bo podlegla interesom tistih, ki so želeli skozi zadnja vrata in pod blažjimi pogoji priti do dela pogače javnega financiranja. V kolikor bo to iz nadaljnjih faz zakonodajnega procesa razvidno, se bomo v naši poslanski skupini na vsebinski ravni temu ustrezno odzvali, pa ne s trepljanjem po rami. Kako zelo pomembna je znanost, smo vsi izkusili v zadnjem letu in pol. Če ne bomo poskrbeli za neoporečnost znanosti, za zadostnost njenega financiranja in za pogoje, ki bodo znanstvenikom omogočili kakovostno delo in infrastrukturo, bo v prihodnje še več teorij zarot, anticepilcev in dvomljivcev v napredek. Izsledki znanosti morajo biti bolj prisotni v javnosti, da ne bodo na Trgu republike namesto, denimo, dr. Alojza Ihana in dr. Romana Jerale, še vedno nastopali samooklicani guruji estradne medicine in neodgovorne rabe interneta. Nepovezani poslanci bomo predlog zakona v prvem branju podprli, v nadaljevanju pa bomo pozorni na vse tiste vsebinske zadeve, za katere se bo izkazalo, da so še neusklajene ali da so v korist nekakšne politične provenience. Kot že rečeno, na začetku ministričinega uvoda, danes je izjemno pomemben dan za slovensko znanost in raziskovanje. Ministrica, prosim vas, in sedem skupnih preteklih let mi dovoli, da rečem tudi, rotim te, zdrži pritiske in ne privoli v rešitve, ki bolj kot znanosti koristijo političnim ciljem. Zgodovina je tudi znanost in velikih spodrsljajev ne odpušča. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. **DUŠAN

Brez redkih ambicioznih radovednih posameznikov v zgodovini bi še vedno verjeli, da je Zemlja okrogla ter bi si svetili s svečami. Mislim, da se Slovenija že sedaj lahko pohvali s kopico raziskovalcev in projektov, ki so jih le-ti ustvarili. Vem, da so pogoji za delo na tem področju veliko bolj ugodni v tujini, da nam mladi izobraženi bežijo v tujino, kjer dosegajo vrhunske rezultate, mi pa se lahko samo pohvalimo, da so se pri nas šolali. V Slovenski nacionalni stranki se zavedamo, da je nujno, da se ta materija končno uredi. Zavedamo se, da naj obravnavani zakon izboljša razmere za raziskovalno delo. Z dodatnimi sredstvi naj bi omogočili hitrejši razvoj, s katerim naj bi Slovenija konkurirala razvitim državam. A vendar ne moremo mimo občutka, da se bo na ta način urejalo le delovno razmerje starejšim raziskovalcem. Meni se vse skupaj bere kot odličen scenarij, kako poskrbeti za neko novo agencijo, za kopico tistih, ki so na trgu nezaposljivi. Dobre znanstvenike bodo vsi inštituti sprejeli. Če dobro razumem to raziskovalno dejavnost, so ravno mladi tisti, ki prihajajo z novimi idejami. Vse skupaj me spominja na strukturo RTV SLO in večno bitko za stolčke in funkcije. Prav tako je en odstotek BDP kar velik znesek za nekaj, kar je odlična točka za politično obračunavanja, in močno dvomim, da bodo lahko zasledovani prvotni nameni. Verjamem, da je namen bil dober ter da se je želelo urediti nekaj, kar je nujno potrebno, če želimo biti prepoznavni in konkurenčni v svetu. Glede na predstavljeno trenutno problematiko, ki naj bi jo zakon odpravljal, popravljal, menim, da nima nič s samim znanstvenoraziskovalnim delom, ampak da gre zgolj za administrativno urejen položaj trenutno starejšim raziskovalcem. Slovenski nacionalni stranki menimo, da je nujno, da najprej poskrbimo za dobrobit naroda na način, da se po hitrem postopku izvlečemo iz krempljev covida in se pripravimo na morebitni prihajajoči nov migrantski val. Denar je nuja v zdravstvu, v šolstvu, v gospodarstvu, pa še kje. Moramo ravnati kot dobri gospodarji in prepričan sem, da bo prišel še čas za različne akademike s težko berljivimi nazivi. Če se dotaknem samo nekaj najbolj spornih členov predloga zakona. 7. člen, kjer so opredeljene naloge zakona, se bere kot seznam želja za Božička in z realnostjo nimajo kaj veliko. V 8. členu in še kakšnem, kjer so določene novoustanovljene inštitucije, so postavljene osnove za zaposlitev vsaj 15 oseb preko vez in poznanstev, ki bodo želele biti plačane najmanj po 45. plačnem razredu. Učinkovitost teh pa tako in tako ni pomembno. V 9. členu je dodatna sestava sveta, ki se ustanavlja. Poudarjate, da želite apolitični svet, a v svetu so politični člani. V 9. členu piše, da bodo politični člani. Res ne vem, kaj to predstavlja. O enem procentu BDP, ki je določen v 13. členu, pa sem tako že govoril. Malo vprašljiva pa je tudi samoevalvacija. Torej bodo preverjali sami sebe in ocenjevali svoje delo. Ni to malo smešno, spoštovani kolegi in kolegice?

Spoštovane volivke, spoštovani volivci, spoštovane kolegice, kolegi, spoštovana ministrica za ekipo, pozdravljeni! Vlada Republike Slovenije je v parlamentarno obravnavo dala dolgo pričakovan zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Pristojno ministrstvo za izobraževanje je zakon dolgo in intenzivno usklajevalo z vsemi deležniki. Naloga je bila težka, saj je sistem znanosti v tranziciji od socialističnega do modernega potreboval tako podporo samih dejavnikov znanosti kakor tudi širše družbeno razumevanja vloge znanosti, brez katere danes ni mogoče uspešno in konkurenčno razvijati industrije, kmetijstva, zdravstva, izobraževanja okoljevarstva; skratka vseh segmentov aktivnosti družbe in posameznika. Eden ključnih razlogov sprememb zakona so ocene doma in v Evropski uniji, da je naš javni raziskovalni sektor premalo uspešen in neprilagojen zahtevam časa, zato je bilo potrebno sistem posodobiti. Tako avtor zakona, pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport uvodoma izpostavi pomen in poslanstvo znanosti. Država Slovenija ob upoštevanju družbene odgovornosti priznava trajno zavezanost znanosti in razvoju ter priznava nujno pomembno vlogo pri družbenem napredku in ustvarjanju blaginje za svoje državljane. Izhajajoč iz strateških dokumentov Slovenija podpira celovitost in nedeljivost znanosti ter krepitev avtonomije znanosti in njenih institucij, tako javnih raziskovalnih kot tudi javnih visokošolskih zavodov, ob hkrati podpori usklajeni soodvisnosti znanosti, razvoja in inovacij, kar edino zagotavlja splošni družbeni napredek in blaginjo. Ob nastajanju zakona je bilo veliko opozoril namenjenih pomenu razvoja inovacijske dejavnosti, zakon jo ustrezno naslovi. Splošni cilj zakona je zagotoviti sodoben znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse s s kritično presojo v družbi, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Med številnimi enako pomembnimi posebnimi cilji pa so v tem hitrem pregledu zakona posebej vredni omembe zagotavljanje ustrezne raziskovalne infrastrukture ter avtonomija javnih raziskovalnih zavodov, krepitev prenosa znanja in znanstvenoraziskovalnih rezultatov ter tehnologij na vsa področja družbenega in gospodarskega razvoja ter spodbujanje na znanosti temelječega inoviranja, zagotavljanje ustrezne finančne podpore aktivnosti znotraj znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema. Zakon je dobro strukturiran, opredeli znanstvenoraziskovalni sistem v državi, vlogo države in razvojnega sveta, opiše programe, določi javno službo ter vlogo Javnega agencije za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije. Zakon natančno določi tudi sistem financiranja in način sodelovanja na razpisih za raziskovalne projekte. Zakon v 93. členu določi, da se sredstva, namenjena za državno financiranje znanosti, povečujejo za 0,08 odstotne točke letno, dokler ne dosežejo enega odstotka BDP, kar predstavlja dobro osnovo za razvoj znanosti. Spodbujanje radovednosti ob hkratni kompetenci kritičnega razmišljanja ter discipliniranem razvrščanju in ocenjevanju podatkov, povezovanje področij, prepoznavanje skupnih in diametralno nasprotnih točk se mora začeti že v zgodnji mladosti. Zakon tako družbo naslavlja z načeli, ki znanosti omogočijo širjenje zavedanja o pomenu znanosti in raziskovalnega duha, sistematično spodbuja z instrumenti, ki so na voljo tako zgodnji dobi učečega bitja do vseživljenjskega izobraževanja, ter zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje znanosti tako v javni kot tudi zasebni sferi, vse pa v službi človeštva s ciljem materialnega in duhovnega blagostanja. Zakon je izjemnega pomena za razvoj Slovenije v celoti. Pomemben je tudi zaradi spodbujanja raziskovalnega in inovacijskega duha, kar bo skupaj z uspešnimi gospodarskimi, socialnimi in izobraževalnimi politikami konkretne Vlade Republike Slovenijo uvrstilo Slovenijo med najuspešnejše države Evropske unije. Slovenska demokratska stranka bo tako soglasno podprla zakon o znanstvenoraziskovalni inovacijski dejavnosti. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Aljaž Kovačič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Ministrica s sodelavci, kolegice in kolegi! Gre za krovni znanstvenoraziskovalni inovacijski zakon, ki ga je znanstvena sfera čakala že precej let. Zakon je začela leta 2018 pripravljati že vlada Marjana Šarca. Vladni predlog, ki ga imamo danes, vsebinsko sledi našim usmeritvam in rešitvam, nas pa seveda žalosti, da so ponovno bili k njemu dani dodatki, ki sem ne sodijo. sodijo. Dejstvo je, s katerim se očitno strinjamo vsi – no, skoraj vsi –, da se morajo sredstva v raziskave in razvoj povečati. To smo tudi v Listi Marjana Šarca vedno zagovarjali. Od leta 2011 so se izdatki za raziskave in razvoj v procentih BDP-ja zniževali, od leta 2018 pa celo bili nižji od povprečja EU, kar nas še bolj oddaljuje od skupine držav, ki so vodilne in močno inovatorske. Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj v procentih BPD-ja niso sledili rasti BDP-ja, prav tako so se zmanjševala tudi državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj. Slovenija mora na področju znanosti spet konkurirati razvitim državam in jim ne le slediti. Vlagati je potrebno tako v ljudi kot tudi v infrastrukturo ter težiti k znanstvenoraziskovalni odličnosti, ki mora biti tesno vpeta v evropske in svetovne znanstvenoraziskovalne mreže. Razvoj področja raziskav in inovacij je nadvse pomemben za doseganje ciljev družbenega, gospodarskega in tehnološkega razvoja države. Nove svetovne razmere, pogojene s pandemijo, še posebej dokazujejo prebojno moč znanja, ki danes rešujejo svet. Kljub vsemu pa ne moremo prezreti dejstva, da je Vlada potrebovala tako veliko časa, da je medresorsko uskladila ter vložila omenjeni predlog zakona, čeprav je imela predlog spisan že v času vlade Marjana Šarca. Dejstvo je, da Slovenija lovi zadnji vlak na tem področju ter da nujno potrebuje ustrezen zakon, ki bo spodbujal področje raziskav, inovacij ter omogočal učinkovitejše črpanje oziroma porabo evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. Še bolj pa nas žalosti, da je v zakon vložila zadeve, ki ne sodijo v ta zakon oziroma ponovno preferirajo zasebnike. V prejšnji različici predloga je bilo financiranje napisano, da bo država financirala najmanj en procent BDP-ja v javne raziskave, v tej verziji predloga pa je beseda »najmanj« izpadla in je zdaj določeno le, da se državno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti zagotavlja v višini enega To pa pomeni, da več kot en procent država ni obvezna financirati, čeprav je Evropske komisija v novem dokumentu evropskega raziskovalnega prostora za raziskave in inovacije poziva članice, da bi se morale zavezati k povečanju svojih javnih prizadevanj za raziskave in razvoj z 0,81 1,25 procenta BDP-ja. Vprašljiv se nam zdi tudi 80. člen glede stabilnega financiranja za zasebne raziskovalne organizacije, ki določa minimalne pogoje za pridobitev stabilnega financiranja. Raziskovalna organizacija mora imeti najmanj 30 FTE zaposlitev raziskovalcev v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih, kar pomeni manj kot štirje raziskovalci, kar je po našem mnenju premalo. Ustrezneje bi bilo predlagati 30 FTE v zadnjih šestih letih ali pa povišati FTE. Predlog predvideva tudi povečanje avtonomije javnih raziskovalnih organizacij, vključno s prenosom premoženja države, ki ga imajo v upravljanju javni raziskovalni zavodi v lastnem zavodu. Tudi to se nam zdi sporno. Za zaključek naj ponovno povem, da je zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti nujen, in zato nas še toliko bolj žalosti, da je Vlada Republike Slovenije ponovno izkoristila situacijo, kot jo je izkoristila že večkrat v preteklosti. Spomnimo se samo vseh PKP in vseh nesmiselnih določb, ki so bile celo protiustavne. Zato je nujno, da v nadaljevanju postopka vse te člene, te vse škodljive člene, tudi odstranimo.

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana ministrica, spoštovani ostali predstavniki z ministrstva, kolegice poslanke, kolegi poslanci! Januarja 2020 v času prejšnje vlade je bil na Svetu za znanost in tehnologijo s strani vseh ključnih deležnikov, se pravi predstavnikov javnih inštitutov, univerz, sindikatov in mladih v znanosti, potrjen Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Žal takrat zaradi padca vlade zakon ni dočakal svoje zakonodajne poti, smo pa na nujen sprejem tega zakona vseskozi v stranki SD in celotni demokratični opoziciji opozarjali. Ker več kot leto na tem področju kljub drugačnim obljubam ni bilo napredka, smo usklajen predlog pred časom sami kot poslanski zakon vložili v državnozborsko proceduro, a pri tem žal nismo bili uspešni. Kljub temu nas veseli, da se je vlada vendarle odločila nadaljevati s sprejemanjem tega, za razvoj Slovenije izjemno pomembnega zakona, ki se pripravlja že dolgo časa. Gre za zakon, ki ga področje znanosti in raziskav, razvojno-inovacijskih dejavnosti čaka že vse od leta 2011, ko je bila v času socialdemokratske vlade v Državnem zboru sprejeta Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije za leta od 2011 do 2020 in je postavila temelj za novo zakonsko ureditev tega področja. Dejstvo je namreč, da Slovenija nujno potrebuje nov sistemski zakon za financiranje in organizacijo znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, saj je nov okvir za boljše raziskovanje in inovacije nujen, saj področje znanosti potrebuje dodatna finančna sredstva, hkrati pa bo z novim zakonom mogoče tudi učinkoviteje uporabiti evropska sredstva za okrevanje in odpornost s ciljem, da slovenska družba postane bolj inovativna, naše gospodarstvo pa poveča dodano vrednost, s tem pa ustvarimo kakovostnejša delovna mesta, boljše plače in višjo blaginjo. Zato lahko vladno odločitev, da vendarle pred poslanke in poslance prinese nov Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, pozdravimo, kakor so to storili tudi ključni deležniki, javni inštituti, javne univerze, Sazu, IAS in sindikat Sviz. Zakon je v veliki meri utemeljen na predlogu, ki ga je uskladila že prejšnja ministrska ekipa. Besedilo predloga tako v osnovi prinaša, kar smo že predlagali, finančna sredstva za znanost v višini enega procenta BDP, stabilno institucionalno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, povezavo med znanostjo, inovacijami in gospodarstvom. Slednje velja na načelni ravni seveda podpreti, a hudič je vedno v detajlih. Verzija danes pred nami se je spreminjala in dopolnjevala na izjemno netransparenten način, stran od luči javnosti in deležnikov, mimo javne razprave, brez transparentne delovne skupine ali usklajevanja na pristojnem vladnem svetu kot ključnem posvetovalnem telesu. Zato je lahko v zakonu hitro prepoznati specifične lobistične in interesne člene oziroma določila. To se, recimo, najbolj vidi na področju koncesij, ki se bodo lahko podeljevale za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Praktično na novo se je napisal člen, ki govori o načinu dodelitve in trajanju koncesij, predvsem pa je iz predloga izginila varovalka, da se za izvajanje javne službe v obliki koncesij lahko nameni največ 5 procentov sredstev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Zakaj je temu tako in kdo si želi takšno rešitev, mislim, da ni potrebno posebej razlagati. Tudi sicer je predvidena rast višine sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost upočasnjena za dobrih 10 milijonov evrov sredstev, trend zmanjševanja rasti sredstev in ambicij za odlično znanost, ki se je že začela s to vlado, si ne bi želel, da se nadaljuje tudi v prihodnje. Zato je tudi nepotrebno, da zakon enega procenta sredstev za znanost ne določa kot minimum, ampak kot končni cilj, kar je v nasprotju z že sedaj objavljenim vladnim osnutkom nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021–2030, ki je trenutno v pripravi. Tudi sicer bomo z zanimanjem v nadaljevanju zakonskega postopka natančno preučili posamezne določbe, predvsem z vidika skladnosti z zakonskim okvirom v Sloveniji ter glede posameznih interesnih vprašanj, ki so se bodisi prikradla v zakon ali iz zakona v posameznih členih izpadla. Tukaj bomo posebej pozorni na interese mladih v raziskovanju in znanosti ter na skrbi za javne finance. Vsekakor pa se Socialni demokrati zavedamo, da mora Slovenija na novo organizirati svojo raziskovalno in inovacijsko okolje, da se poveča učinek vloženih sredstev z višjo dodano vrednostjo ter dolgoročno poveča konkurenčnost in dodano vrednost gospodarstva ter s tem na ta način zagotavlja predpogoj za povečanje splošnega družbenega blagostanja. In ker si želimo, da se predlog zakona, ki je pred nami in je plod veliko opravljenega dela že iz časov pred to vlado, bomo predlog zakona v tej fazi podprli za nadaljnjo obravnavo, kjer ga bomo natančno pregledali in še dodatno poskušali dopolniti in izboljšati, ker si Slovenija zasluži odlično znanost in ker verjamemo, da je najboljša investicija, ki jo lahko naredimo investicija v družbo znanja. Hvala. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona.

Kar nekaj smo pri teh predstavitvah že povedali, zato bom skušala res biti zelo kratka. Vsi vemo in se zavedamo v tej hiši, da je znanje temelj za razvoj družbe, tudi za razvoj gospodarstva in seveda, da je vlaganje v razvoj in raziskave eden temeljnih pogojev za ustvarjanje znanja in krepitev tehnološke ravni gospodarstva. Nenazadnje o tem pišemo tudi v programu LMŠ-ja, zavedamo se, da je tudi gospodarstvo tisto, ki to državo poganja – v navednicah. Zato ta predlog zakona omogoča stabilno financiranje, kar je nujno, da se bo področje razvoja, raziskav, inovacij ustrezno razvijalo tudi v prihodnosti, ker si nenazadnje Slovenija to zasluži, kot je bilo povedano. Mnoge evropske in pa svetovne študije so s pomočjo analiz dokazale, da vlaganja v raziskave in razvoj pozitivno vplivajo na gospodarsko rast, kar še bolj velja za razvite države.

da se Slovenija približa tistim najboljšim. Slovenija se namreč med članicami EU uvršča v tako imenovane zmerne inovatorke in že tretje leto zapored zaseda podpovprečno 15. mesto na evropski inovacijski lestvici, kar ni dobro. Zato pozdravljam ta predlog zakona, ki gre v pravo smer, saj so njegove rešitve usmerjene v dvig javnega vlaganja za raziskave in razvoj – do enega procenta seveda. Bolje se organizira tudi inovacijski, znanstveni in pa raziskovalni ekosistem, da bodo okrepljena vlaganja tudi učinkoviteje naložena, v Sloveniji pa posplošen prehod v inovativno družbo znanja z višjo dodano vrednostjo. Ker to je namreč tisto, kar v Sloveniji potrebujemo: višjo dodano vrednost namreč. Vse te poglavitne rešitve, ki ste jih v samem zakonu predvideli, nekaj jih bom naštela. Predlagano je oblikovanje Razvojnega sveta Republike Slovenije, ki je strokovno posvetovalno telo Vlade. Vlade. Sicer z izkušnjami s to vlado vemo, da ta posvetovalna telesa nimajo neke blazno velike moči, ker pač jih enostavno Vlada oziroma predsednik Vlade ignorira. Tako srčno upam, da ko bo Razvojni svet zaživel, da se ga bo poslušalo, ker to je namreč cilj, če si ga že ustanavljate. No, je pa tudi res, da vmes se bo vlada menjala, tako da se bo to verjetno zgodilo. drugič, uvaja se stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, kot smo že povedali, do enega procenta. Tretjič, uvaja se stabilno financiranje iz vseh štirih stebrov: institucionalnega, programskega, razvojnega ter stebra programov državnih raziskav. Četrtič, predlagana je tudi uvedba možnosti nagrajevanja raziskovalcev do dvokratnika osnovne plače, če so že zagotovljena sredstva, ki pa niso sredstva državnega proračuna Republike Slovenije. To se mi zdi pomembna določba, čisto iz preprostega razloga, ker poznamo tako imenovane univerzitetne tajkune ali pa mandarine, kakor jim tudi nekateri rečejo, ki so zelo znali delati, v navednicah seveda, biznise s svojimi raziskovalnimi inštituti in še čim. Zato se mi zdi pomembno, da tu kljub temu omejimo to to možnost, da rečem, teh več plač, kot je bilo do sedaj. Potem petič, z namenom obravnavanja etičnih vprašanj in ravnanj v znanstvenoraziskovalni dejavnosti je predlagana tudi vzpostavitev Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti. Tudi to pozdravljam, ker se je potrebno zavedati, da integriteta v znanosti mora biti in bi pravzaprav že brez tega, da to zapišemo v zakon o raziskovalni dejavnosti, morala veljati. Zdaj, kako velja, kako ne, o tem seveda lahko debatiramo, seveda pa si želim, da da ta Nacionalni svet ne bi imel preveč dela, kar se tiče integritete. Potem šestič, predlagana je tudi ureditev odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture na javnih raziskovalnih organizacijah, ki je seveda skladna z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Kot verjetno veste, na Univerzi v Mariboru načrtujejo tako imenovani inovum, pravzaprav gre točno za ta odprt dostop predvsem do znanstvene infrastrukture, ki lahko pripomore k temu, da tisti, ki te znanstvene infrastrukture nima, lahko uporabi javno znanstveno infrastrukturo in na podlagi in s pomočjo te infrastrukture, seveda pride do nekih novih spoznanj. To se mi zdi pomembno. Pa še sedma, glavna rešitev ali, da rečem, dobra rešitev. Predlog novega zakona na novo opredeljuje tudi javno službo v znanstvenoraziskovalni dejavnosti na način, da ta pomeni znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembnejše ter neodvisne znanstvene raziskave in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno in katerih rezultati so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni oziroma gospodarski razvoj Slovenije.

tisti, ki so predstavljali stališča, povedali, da je takšen predlog bil na mizi že takrat, ko je ta ministrica stopila na ministrstvo. Če smo zelo korektni in zelo natančni, pripravljala sta ga seveda tudi bivša državna sekretarja in ga tudi pripeljala skoraj, da ne rečem, do finalne črte. Nekatere stvari ste pa absolutno zdaj spreminjali pohvalno je in pričakovala bi tudi od gospe ministrice, da bi se tudi bivšima državnima sekretarjema pravzaprav zahvalila za delo, ki sta ga opravila. Ampak, okej, vsak ima svoj način zahvaljevanja kolegom. Nekateri jih pač odpustijo, drugi se pa zahvalijo – kakorkoli. Kljub temu je pa potrebno povedati, da nekaj problematičnih členov pa ostaja oziroma so nastali. Seveda so ti zelo povezani – s kom ali s čim? S financiranjem! Tako kot vedno in kot je pri tej vladi navada, vemo, da bodo poskušali, v navednicah, poskrbeti za svoje univerze oziroma za svoje fakultete. Mislim, saj, če tega ne bi bilo, bi bili čisto presenečeni. Zato je tisti 80. člen glede stabilnega financiranja za zasebne raziskovalne organizacije, ki določa minimalne pogoje za pridobitev stabilnega financiranja, tudi v tem zakonu. Raziskovalna organizacija mora imeti najmanj 30 FTE zaposlitev raziskovalcev v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih, kar pomeni manj kot štiri raziskovalce. Noben resen raziskovalni inštitut seveda nima manj kot štiri raziskovalce. Imajo jih pa – kje? Ja, na tistih zasebnih, njihovih! To je problem in zato je tudi tako ta 80. člen seveda zapisan. Tukaj bomo seveda v LMŠ-ju predlagali drugačno rešitev, zato ker zagovarjamo javno šolstvo in se zavedamo tega, da ne moremo pisati zakonov, zato da ta pravi dobijo tudi raziskovalni denar. Problematičen bi lahko bil tudi 13. člen, ki sicer govori o tem, da se v posameznem letu v rast BDP, če je negativna, za državno financiranje raziskovalne dejavnosti v državnem proračunu zagotovijo sredstva najmanj v višini sredstev za ta namen. V letu 2021 bodo ta sredstva predstavljala okoli 0,5 BDP-ja, kar pomeni, da bi se v nedoločljivi prihodnosti lahko zgodilo, da sredstva tudi strmoglavijo na polovico, kar bi seveda povzročilo nepopravljivo škodo in pa razkroj dejavnosti inštitutov. Zato seveda pozdravljamo tisti en procent, želeli bi si, da je še več. Se nam pa zdi, da v tem 13. členu je lahko nek hakelc, ki ki je lahko problematičen, seveda, če bo prišlo do strmoglavljanja in pa če bo BDP negativen. Omenim še samo 60. člen, kar se tiče glede prenosa lastništva. Po novem bodo lastniki stvarnega premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih virov, javni raziskovalni zavodi in ne več Republika Slovenija. Tukaj seveda obstaja tudi varovalka, da Vlada Republike Slovenije mora dati

imam izkušnje tudi na Univerzi v Mariboru, kjer smo lastniki nepremičnin. Ko sem bila še sama direktorica študentskih domov, se je to vsaj na študentskih domovih izkazalo za zelo dobro, saj smo lahko investicije in stvari, ki smo jih počeli, počeli pravzaprav neprimerno hitreje od kolegov, recimo, v Ljubljani, kjer temu ni tako in kjer investicije vodijo na ministrstvu. Skratka, razvoj, če boste pogledali študentske domove ljubljanske ali pa študentske domove mariborske, je zelo drugačen in hitrejši. Si upam trditi, da so mariborski študentski domovi najboljši v Sloveniji definitivno. In ker mi državni sekretar kima, ker pozna stvari, se okrog tega strinjava. Tako ne bom zdaj razpravljala in razlagala vseh členov in celega zakona, ker sem prepričana, da ste ga prebrali. Kot rečeno, mi ga pozdravljamo na način, da je tako ali tako 90 procentov istega, kot se je v vladi Marjana Šarca pripravilo. Nekatere stvari ste pa seveda dodali, kar ne čudi. In kot rečeno, v prvem branju ga bomo v LMŠ podprli, potem pa pričakujemo, da se bomo okrog teh spornih členov pa še z vami pogovarjali. Hvala lepa. Hvala